Уважаеми колеги, продължаваме с: ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ. Писмени отговори: - от министъра на вътрешните работи Младен Маринов на въпрос от народните представители Цветан Топчиев и Филип Попов; Филип Попов; - от министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на въпрос от народния представител Валентина Найденова; - от министъра на околната среда и водите Нено Димов на въпрос от народния представител Валентина Найденова; Найденова; - от министъра на околната среда и водите Нено Димов на четири въпроса от народните представители Георги Стоилов и Иван Димов Иванов; - от министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на 2 въпроса от народния представител Лало Кирилов; Кирилов; - от министъра на културата Боил Банов на въпрос от народния представител Лало Кирилов; - от министъра на околната среда и водите Нено Димов на въпрос от народните представители Николай Иванов и Лало Кирилов; - от министъра на младежта и спорта Красен Кралев на въпрос от народния представител Стефан Бурджев;

Йорданов; - от министъра на финансите Владислав Горанов на въпрос от народния представител Петър Кънев; - от заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на вътрешните работи Екатерина Захариева на въпрос от народния представител Кристиан Вигенин; Вигенин; - от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на въпрос от народния представител Валентин Николов. Новопостъпили питания за периода от 29 ноември 2019 г. до 5 декември 2019 г. От народния представител Дора Янкова към Кирил Ананиев – министър на здравеопазването, относно подобряване достъпа до аптеки и подобряване на фармацевтичната грижа. Следва да се отговори в пленарното заседание на 13 декември 2019 г. Справка Справка във връзка с разисквания по питането от народния представител Антон Кутев към министъра на културата Боил Банов относно политиките на правителството за гарантиране на свободата на словото в България. на народния представител Антон Кутев е отговорено в заседанието на 29 ноември 2019 г., петък. На същото заседание 61 народни представители от парламентарната група на „БСП за България“ са внесли предложение за разисквания заедно с Проект за решение. Разискванията са насрочени от председателя на Народното събрание за следващото заседание на Парламентарен контрол. Предложението за разисквания по питането и Проектът за решение са изпратени на народните представители в електронен вид на 29 ноември 3019 г., петък. Внесен е Проект за решение, който следва да се гласува: Проект за решение, внесен от 61 народни представители от парламентарната група на „БСП за България“, № 954-00-91, от 29 ноември 2019 г., регистриран в 13,31 ч. Имате думата, господин Кутев, в рамките на 10 минути да развиете предложението си за разисквания. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Защо настоявахме да се занимаваме със свободата на словото и свободата на медиите в България? От отговора, който господин министърът миналата седмица ми даде, аз видях, че той не счита, че има проблем с него. Поне така звучеше. Той каза: „Имаме си законодателство, то е европейско, то ни гарантира всичко.“ Горе-долу в подобна стилистика се изказа напоследък неколкократно и министър-председателят след разговори по тази тема, където каза, че общо взето те, медиите, си работят, независимо ние какво отношение имаме към тази работа. Поне така си звучеше изказването му. Вярно е, че министър-председателят спомена и за някакви двама олигарси – между другото, бих искал някой да го попита, особено от ГЕРБ, кои са двамата олигарси, защото аз за единия се сещам, но не знам дали за другия мислим един и същи човек.

Тук пред мен стои и съм си извадил едно интервю в The Hill на бившия посланик Пардю в България, който казва в интервюто, че липсата на свобода и независимост на медиите в България днес са друго условие за подриване на демокрацията в една страна, която е член на НАТО и на Европейския съюз, и така нататък. Интервюто е доста дълго подобни заключения в него има няколко нееднократно. Съвсем наскоро министър-председателят имаше среща с Кристоф Делоар, който е председателят на „Репортери без граници“. Всички

Очевидно Кристоф Делоар има обяснение защо това се случва. Той говори в интервютата си след това за липса на редакторска независимост, за натиск върху медиите и така нататък. Там има много констатации, които недвусмислено показват проблема как той го вижда. Лично аз към тези недостатъци, които е видял господин Делоар, бих добавил още няколко. Защото аз съм убеден, че всеки, който познава медийната среда в България, знае, че цензурата

защото автоцензурата е реакция на страха, че едни двама олигарси… Може и да са трима – Вие сега след малко ще излезете да кажете колко са и кои са олигарсите, които има предвид премиерът. Но едни олигарси могат да те уволнят, ако си позволиш да напишеш не това, което трябва. И това го видяхме, че се случи в Националното радио. Аз, между другото, тъй като Вие сте управляващи, се надявам да имате повече информация какво се случи в Националното радио и да ни разкажете как се случи така и кой е натискал Костов, и как е станало? Защото това са важни неща. Значи, освен че имаме цензура и автоцензура, ние имаме и ситуация на системно недофинансиране на медиите – и обществените, и частните медии са системно недофинансирани. А недофинансирането респективно води винаги до зависимост.

в съдържанието между финансовия офис и редакторския офис. Всяка уважаваща себе си медия на Запад категорично спазва правилото да няма връзка между тях. Често пъти в големите медии те са в различни сгради, за да не може оня от рекламата да си говори с главния редактор и да пуска съответните материали, в зависимост от това кой в момента е рекламодател и кой – не. Това е световна, но не и българска практика, за съжаление. И така нататък! Аз се опитвам да формулирам един широк кръг проблеми, които стоят пред медийната среда в България. Защо на фона на целия този кръг от проблеми ние всъщност се фокусираме…? Между другото, преди да премина на следващото, малко неадекватна ми се вижда реакцията на премиера, който изведнъж реши, че ще оправя медийната среда, като прехвърля разпространението на вестниците към Български пощи. За мен с това си действие той всъщност освобождава един друг собственик на система за разпространение, който достатъчно дълго я употребяваше и очевидно сега вече не му е необходима. По този начин според мен се постигат по-различни ефекти. Не е лошо Пощите да поемат разпространението на вестниците. Аз считам обаче, че е прекалено късно, първо. И, второ, че в момента то няма да върне всички онези вестници, които затвориха, благодарение на монопола или поне частичния монопол, който съществуваше дълги години по отношение на разпространението на вестници

Логиката, че медиите в България са свободни и могат да правят каквото искат, според мен не е съвсем вярна. В никакъв случай аз не бих претендирал за това да има намеса в редакционните политики на медиите. Точно обратното, смятам, че законодателството в България очевидно има нужда от развитие, с което да се гарантира редакционната независимост. Тук има два вида медии, които всички разбираме, че са ключови. Едните са така наречените обществени медии, другите са частните медии. Разбира се, че за обществените медии правителството и Народното събрание имат много по-голяма отговорност, отколкото за частните. Те, обществените медии, затова съществуват. Защото те имат различна функция, закрепена в Закона. Именно там трябва да се насочват според мен ключовите неща в реформата на медийната среда, защото това е пар екселанс наша работа. За какво говорим? Разбира се, че имаме зависимост по отношение на шефовете, на директорите на обществените медии в момента по начина, по който се финансират. От 1998 г. досега никой не посмя – с всичките правителства, които се смениха, никой не посмя да задейства така наречения фонд „Радио и телевизия“. Въпреки че по принцип Фондът е направен по модела на BBC, което е най-добрата форма, съществувала досега за финансиране на медии, тоест директно публично финансиране, което да не зависи по никакъв начин от управлението. Никой не посмя – нито едно правителство, да го направи. А това е проблем! Значи, ние имаме проблем в начина, по който се финансира, защото, когато всяка година директорите на медиите отиват и застават на коленца пред финансовия министър, респективно пред министър-председателя, за да договарят 5 или 10 милиона повече, разбира се, че изпадат в зависимост. А както вече всички знаем, с дълговете в момента задълженията само на Националната телевизия са 70 милиона – вчера им гласувахме 70 милиона бюджет, тоест техните задължения са равни на бюджета. Това, между другото, е незаконно, защото нямат право да имат задължения повече от 10% според Закона. този негативен… И оттук нататък, естествено, ако им отпусне 5 или 10 милиона по някакъв начин финансовият министър през годината – е, ще бъдат послушни, къде ще ходят, какво ще правят? Добре, че в случая служителите в Националното радио и в Националната телевизия са доста непокорни. Аз казвам – слава богу, защото те са работили срещу всички правителства през времето, и това е тяхната работа. Слава богу, че те самите са трудно управляеми. Но така или иначе, зависимостта на ръководствата я има и ясно личеше по времето, когато беше кризата в Националното радио. Ясно личеше, когато един директор на Националното радио беше очевидно зависим, той твърдеше, че е заплашван – предполагам, че господин Рашидов ще ни каже кой го е заплашвал, той знае повече от нас, предполагам, като председател на Комисията. Та така – очевидните зависимости са налице. Проблем, разбира се, не е само финансирането. Между другото, проблеми с финансирането имат и частните медии. А между другото, това е ключов въпрос и е въпрос на философия на управление на медийната среда – имат ли обществена функция частните медии? При положение че всички обществени медии в България имат – да го надуем страшно и да кажем, 10% share от пазара. Значи 90% от пазара всъщност са частните медии. Ние трябва ли да искаме от частните медии да се регламентира публичната им функция?

Така че ние в законодателството имаме – то това може да подлежи на промяна, но ние имаме достатъчно ясно регламентирано каква е функцията на медиите. Така че проблемите са в обществените медии, но има проблеми и в частните медии. Защото ние сме длъжни като общество да финансираме обществената функция на частните медии. Естествено, че не можеш да накараш един частник да се занимава с култура, когато той ти казва: „Ама на мен не ми се купува това, на мен това не ми се изплаща.“ Да де, но ние имаме ли нужда частните медии съответно да се занимават с култура? Имаме ли нужда те съответно да работят за това културата или образованието да бъдат част от нашата обща среда или от детските предавания? Безспорно имаме нужда! Как ще го направим, е въпрос на този дебат. Аз бих искал днес да излезем с реални общи неща. И само в последните няколко секунди да Ви кажа: господа управляващи,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, от 2017 г. това е третият или четвъртият опит, в който се опитваме да поставим на дебат темата за свободата на словото в България. Досега в повечето случаи използвахме отчета на Съвета за електронни медии, тъй като единствената процедура, която ни даваше възможност тази тема да бъде дебатирана, да бъде анализирана качествено и не смятам, че досега това се получи поради много причини. Спомням си, че всеки път, когато темата за свободата на словото беше поставяна, тук получавахме един основен отговор, парафраза на думите на Бойко Борисов, че свободата на словото е проблем на самите журналисти и няма защо ние тук да я поставяме на дневен ред. Две години карахме с това обяснение, само че напоследък май нещо се промени, защото и до самия премиер, а и до представители на ГЕРБ май стигна идеята, че нещо в медийната среда в България куца и свободата на словото не върви както трябва. Поне като такова признание можем да разчетем идеята на Бойко Борисов да покани пряко американски експерт – представител на Тръмп, да се занимава със свободата на словото тук. Разбира се, не работи така! Свободата на словото не е нещо, което може да дойде и да аутсорсне тази дейност, да дойде някой отвън да оправи ситуацията ни тук. Няма как външен експерт да поправи всички наши нередности, най-малкото защото ние трябва да видим стратегия за тази свобода на словото, да видим някаква насока и чак тогава да попитаме външни консултанти в правилната посока ли вървим. Тъй като в България проблем за свободата на словото има и няма нужда да чакаме класацията на „Репортери без граници“, за да потвърдим това. Напротив, постоянно се вижда, че журналистите живеят във все по-стесняващия се периметър от теми и свободата на словото изобщо не е по начина, по който го описа Бойко Борисов, че всеки можел да каже каквото си иска.

Само тези дни в тази зала – сега виждам, че колегата отсъства – има депутат, който попита репортерка какво бельо носи, с какво бельо е излязла сутринта. (Възгласи

не можеш да говориш, че има свобода на словото. Когато създадеш нещо подобно, без да може някой да вземе дори отношение да го заклейми, тогава свобода на словото няма. И този проблем продължава да стои на дневен ред. И пак ще Ви повторя: нямаме нужда от „Репортери без граница“, нямаме нужда от това някой друг да ни казва, че в България медийната среда е жестока е жестока и зловеща. И сега виждаме, че и премиерът узря за това разбиране. Виждаме, че България започна да се променя или може би под външен натиск започнаха да говорят, че са необходими някакви промени. Свободата на словото е най-жизнено важната свобода от всички в една демокрация и когато в България ние се лишаваме от нея, тогава просто качеството на нашата демокрация куца.

Не виждам реплики. Други изказвания? Господин Рашидов, заповядайте. ВЕЖДИ

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Кутев! Не знам защо трябва да бъде прекалено голям този дебат, защото в момента Вие чукате на една отворена врата. Ние нямаме нищо против да седнем наистина и да помислим всички заедно, да направим закони, правила за живот, този живот, който всички ние искаме да го живеем. Аз много често показвам, че свободата на словото не не принадлежи само на медиите или на една или друга институция. Това е свещено право на всеки човек, също има право на свобода на словоизлияние, така че този въпрос е много важен. Второ, нека не забравяме, че демокрацията е низ от правила и закони – то няма така че медиите не правят изключение. Ние да създадем такъв живот, в който да спазваме демократичните порядки на цялото ни общество, включително и медиите. Относно това да се заиграваме с медиите и да се харесваме, вижте, народът е казал нещо много хубаво: политик се убива с вестник, и муха също. Ние или сме хора, които ще застанем и ще създадем правила и начин на живот съвместно да съществуваме, или просто ще продължим да си играем – едни ще ухажват, други ще отричат, трети ще се карат и това няма да реши никакъв проблем. Искам само да Ви уведомя: Вие имате наши колеги, с които прекрасно работим в Комисията по културата и медиите. Ами ние имаме вече експертна група и започнахме да работим върху този закон, който широко ще го дебатираме с обществото, разбира се, и с колегите от парламента, така че всички. Както по Закона за собствеността на медиите проведохме един голям дебат, един закон, по който накрая намерихме консенсус, и мина, същото ще направим, предстои да го направим, даже ще работим за това. Колкото за свободата, която много често използваме, аз бих попитал особено когато и Вие знаете, и ние знаем кои са собственици, какво толкова крием? Господин Пеевски притежава една част от медиите, и господин – Прокопиев ли му беше името на този млад капиталист, също притежава другата част. Тяхната битка не е политическа битка, всички знаем за какво говорим и много моля да не се заиграваме през медиите, този флирт да го провеждаме. Скоро бяхме извикани – и наши колеги от Комисията по културата присъстваха, в немския Бундестаг, за да ни махат германците с пръст. Аз не отидох умишлено, защото щях да им напомня политиката, която ВАЦ-овете водиха в България, немските медии. И не обичам някой да компрометира моята държава, в която имам толкова права, колкото и медиите, в държавата, където ще бъде и моят гроб, някой да ми омърсява на мен държавата и земята, в която съм се родил, правим го услужливо непрекъснато. Кой е оторизирал някой да ми дава оценка на кое място съм, господин Кутев? Да, има една слободия. Аз помня – половината от живота ми мина в една друга система, когато нямаше свобода на медиите, помните, знаете го това добре, сега знам какво е свободата на медиите обаче и аз съм за тази свобода, за истинската свобода на медиите. Живеем във време, когато лъжливите новини станаха болест на Европа и света вече не може да разграничи кое е истина и кое е лъжа. Това е голямата ни борба, която предстои. Това е, че хората ни са объркани, а на всичкото отгоре искаме с един объркан народ да живеем заедно – невъзможно е, разединени сме. Ще Ви кажа няколко неща, които се случиха в Германия. Господин Кутев, хубаво е да знаете, защото Вие сте сериозен човек, имате сериозно отношение към това, но аз имам сериозно отношение плюс към Закона за медиите, имам и сериозно отношение към собствената си родина. Нямам желанието да продължавам на стари години да живея и някой да ми носи срама в държавата, с която може само да се гордее. Защото аз бих говорил по-дълго за слободията и трябва да се пазим от нея, защото това е единственият начин да убием свободата на словото. Самоубийството на медиите е техен проблем, но и наш. Той е и наш! Българската делегация, в която имаше и представители на Комисията по културата и медиите в Народното събрание, посети Германия по покана на германското Външно министерство, за да участва в разискванията по темата „Свободата и печата на медиите“. Медийното разнообразие е регулирано и основните активни хора в тази среща са „Репортери без граници“ със страшно отношение към българската ни държава, със страшно вмешателство във вътрешните ни работи – сам да вземам решение, сам да си подредя държавата и мисля, че господин Симов много добре каза: ние ще си решим свободата на словото тук. Не искам „Репортери зад граници“, които получават информации и никой не ги е оторизирал, никой. Ами, ако направим неправителствена организация за слободията на словото, пак ли ще мърсим държавата? Затова агресията срещу българската държава, че ограничава свободата на словото, не е почтена агресия и не е позволена за мен, не е честно това да става. Всички знаем къде отива информацията оттам и всички знаем защо ядем тези жаби и защо сме на 111-о място, когато всеки може да говори каквото си поиска. И се прави, господин Кутев! И ще Ви дам много примери, но едва ли тук е мястото да го направим това. Затова аз съм човекът, който с Виктор Пасков, светла му памет, сме правили пред българския парламент по времето на управлението на господин Костов два митинга именно за свободата на словото. Всички имаме страшно много необходимост от тази свобода, най-много ние. Най-много ние

Върнаха я, да, защото не бива така агресивно да бъде наказан или освободен един журналист. Ами слушайте ѝ предаванията, може пък да е имало причина, не знам. обществените медии трябваше да бъдат все пак балансирани, да има и едното, и другото мнение? Както и да е, Вие сте разумен човек, слушайте медиите. Няма да влизам в това. Но аз питам: може ли да ми посочите един човек тук в тази зала, който е забранил свободата на словото, или един български гражданин, който ходи по улиците, да я е забранил?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

аз искам да Ви благодаря за готовността, която изразихте, да участвате в тази тема – това е много ценно за нас. Защото темите, които Вие повдигнахте, са именно тези, които и ние искаме да обсъдим, които искаме да анализираме и да намерим правилните решения за тях. Затова наистина искрено Ви благодаря, за това, което казахте. Но става дума и за това, господин Рашидов, че е време вече да поставим някакъв краен срок на този процес. Затова молбата ни е заедно да се хванем с това, да намерим пътя, да поставим краен срок и да вървим в тази посока, защото наистина медийната среда става непоносима. Абсолютно съм съгласен с Вас и за външната намеса на колеги от други държави, които ще се опитват да ни дават съвети. В крайна сметка обаче, ако не приемаме мнението на

на нашата ситуация, но в същото време виждате, че премиерът води експерт от Съединените щати, който да ни учи на това. Значи, ние говорим за едно, а в същото време изпълнителната власт

прецедент, който е съвсем пресен, той тече, това е скандал и в момента. Знаете за опростачването, което прояви един наш колега с най-неуместния въпрос, който можеше да бъде зададен на репортер. Всички Ви гледам – на телефоните си гледате случая и много се подхилват. Може ли да има според Вас по-нисък вкус,

господин Вежди Рашидов. Ние си говорим за свободата на словото, случаят продължава и става още по-драстично, и още по-нелепо ръководството на Народното събрание отнема акредитацията на тази репортерка и екипа, който е бил с нея. Днес една телевизия е лишена – телевизия „Алфа“, от правото си да отразява това, което става в пленарната зала. Това, което в момента разискваме за свободата на словото, господин Рашидов, мисля, че Вие като човек в тази област, човек, който одеве направи изказване, ще вземете отношение.

господин Председател. Господин Шопов, това беше малко настрана от сериозната тема, която разискваме. Аз взех отношение, защото е грешка и е недопустимо така да се говори на една дама, и виждате, че никой не застава зад арогантността. Както виждате, вчера председателката на парламента наказа наш човек – Спас Гърневски, заради непристойни думи. Разбира се, трябва до минимум да ограничим свободното говорене, особено в тази сграда, но ние говорим за онова, което трябва да бъде принцип на съществуване, така че само да се обърна към господин Кутев. Господин Кутев, вече има експертна комисия, която работи. Разбира се, тук сте прав – кой зададе въпроса за срока. Да, срок трябва да се постави и аз се надявам, че е обмислено кога да бъде крайният срок и е хубаво заедно да вземем това решение кога да бъде крайният срок. Да седнем наистина – много е важна темата, важна е за всички нас и искам да Ви уверя, че на теми, които касаят всички нас и общините, каквато е днешната тема. Работим прекрасно с Вашите съпартийци и колеги, така че смятам, че края на март е един добър срок, за да искаме Министерският съвет да внесе вече някакъв готов проект, който да седнем и да обсъдим, защото всички си давате сметка, че е много деликатна темата, много е тънка темата и сме длъжни да обсъдим този законопроект. Той е много остарял, разбира се, и тук сте прав, че българските медии в XX век трябва да бъдат в тон с времето. Нали за това говорим?! Има куп неща. Заедно с този закон трябва да дадем възможност на обществените медии за по-дълги мандати, да имат възможността да правят реформи, защото сега не можем дори да им дадем повече средства. Вие споменахте за малкото средства, защото не са реформирани структурите, а след като се реформират, сигурно всички ще бъдем съгласни да получат повече средства. Да, разбира се, не достигат, и не само на медиите. медиите. Имаме много работа, господин Кутев, и Ви предлагам да се обединим около някакъв срок, да възложим на Министерския съвет да излезе с решение и да направим един сериозен обществен дебат с всички медии,

Господин Председател, дами и господа! Аз подкрепям думите на господин Рашидов за това, че определени фактори и в Европа, и по света обичат да се месят в различни държави, както и в България. Не е тайна, че една немалка част от такива международни организации, които правят класации по различни принципи – дали за свобода на словото, дали за нещо друго, са финансирани от определени кръгове, които поддържат идеологии, срещу които поне голяма част от тази зала са „против“ – джендър идеологии, разбиване на традиции и обичаи и това да има патриотизъм, и това да има историческа памет.

Според мен, ако трябва да говорим за свободата на словото в България, България сигурно е номер едно във всички класации по свобода на словото – всеки може да каже каквото си иска, всеки може да направи медия, каквато си иска, всеки може да печата вестник, да пише във вестник, да направи телевизия,

Проблемът е в България, и не само в България, в целия свят е вече. Проблемът е обективността на медиите – дали журналистите и медиите са обективни, дали изпълняват поръчки, или не изпълняват поръчки. Има огромна връзка, Има огромна връзка, защото свобода на словото в България има колкото искате. Ще дам и друг пример: едва ли има друга държава в Европа със сигурност няма, не знам за света, където в парламента медиите могат и са свободно движещи се навсякъде, могат да спрат всеки народен представител, да говорят с него за каквото си искат, да го питат каквото си искат.

Къде на друго място го има? И затова темата наистина трябва да бъде как да се спрат фалшивите новини, как да се спрат определени тенденции в света и в Европа за налагане на една идеология, която за нас от „Обединени патриоти“ няма никакви морални ценности и стойности. Това се мъчат да направят през определени медии, през определени неправителствени организации – да променят мисленето на хората и да казват, че ненормалното е нормално. Мисля, че и колегите от БСП са против това и поне това заявяват. Ако говорим за свобода на словото, колеги от БСП, ще Ви дам едно предложение: така или иначе Вие спечелихте президентските избори, имате президент, вицепрезидент. Президентската институция е по-затворена от парламента

да влязат от главния вход във фоайето и само там се дават изявления по покана? Нека президентската институция да си отвори вратите за българските медии и те също да могат да видят как работи институцията, чиновниците в институцията, президента, вицепрезидента, да могат да ги спират в коридорите и да ги питат каквото пожелаят.

И аз мога утре да регистрирам някаква международна организация с още пет-шест човека от света и да направим класация за свободата на словото и да кажем: България е номер едно и всички започват да цитират това. А дали той е правил анализ, как е направен анализът, има ли нещо вярно в казаното – не ни интересува, а ние четем заглавията. Лошото е, че в България и хората, и цялото ни общество, и ние като народни представители, политици, и всички останали журналисти четем вече само заглавията. Не проверяваме информацията, а даже не прочитаме някой път заглавието, което пък няма нищо общо с материала вътре. Това ли е проблемът? Станахме хора на заглавията. Оттам идва проблемът и затова пак казвам: свобода на словото в България има. Винаги ще има опити – дали бизнес, дали политици, дали някакви други неправителствени организации, да се мъчат да влияят върху медии и журналисти, да притискат или да заплашват, това го има по цял свят. Това не е правилно и сме против подобно нещо. Но като народни представители как да направим така, че в нашата държава да има обективни медии, да защитим правото на истинска информация, а не на лъжливи новини? Това е основният ни проблем. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Ангелов. Реплика

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Ангелов, категорично се противопоставям на идеята, според която свобода на словото има, защото всеки може да каже каквото си иска. Свободата на словото не е всеки да каже каквото си иска. Свободата на словото е да се създадат условия за професионалистите, журналистите, които да отразяват обективната истина. Свободата на словото е да се гарантира на тези, чиято професия е това, да не бъдат удавени от анонимни сайтчета, политици или каквито хора искат да си направят Фейсбук, или друг начин за влияние. Свободата на словото е системна работа на правителството! Понеже често говорим за фалшиви новини, уважаеми господин Рашидов, и с министъра на правосъдието, Вие няколко пъти правихте изявления в тази посока. Категорично мисля, че фалшивите новини не могат да се борят с регламентация. Единственият начин да се преборят фалшивите новини е с авторитета на изданията, на медията и на журналистите, които се подписват под една дописка или репортаж. Големият проблем на свободата на словото е, че в последните 10 – 15, а може би и повече години, колкото искате, в България практически вече не останаха издания, чието заглавие, като видиш, да знаеш, че е обект на професионална журналистическа работа, а не на нечия флашка, не на нечия пропаганда. Това е големият проблем, господин Министър, и очакваме от Министерския съвет да се направи регламентация, която да освободи ръцете на истинските журналисти, на професионалните журналисти, на тези, които се образоват за това нещо и които застават с името си зад него, да се даде терен на професионалните медии, на истинските медии да имат начин да съществуват, а не както е сега – големите български вестници да се продават в минимални тиражи. Това е свобода на словото!

Господин Зарков, аз не виждам какво по-различно говорим двамата, а говорим за едно и също може би с различни думи. И Вие говорите, и аз говоря за това, че трябва да има обективност и трябва да има авторитетна журналистика. Но всяко едно действие – дали от правителството, дали от Народното събрание за промяна и регулация в медийния пазар и в медиите в България, ще провокира огромна вълна от всички медии и неправителствени организации за това, че се намесваме, цензурираме, ограничаваме свободата на словото и това е факт. Кое е правилното? Не чух кое е правилното? Какво предлагате? Как да се случат тези неща? АНТОН КУТЕВ (БСП за Господин Кутев, ако искате, от трибуната може да кажете каквото искате. Кажете какво предлагате, защото ние не чухме? Защото дебатът е хубаво нещо, а после казвате: ние направихме дебат, управляващите да решат проблема. Кажете как Вие предлагате да го направим? Какво предлагате, за да може после, когато всички медии и НПО-та наскачат за това, че започва ограничаване на свободата на словото – един вид политиците се месят в медиите, отговорността за тези промени, които искате да се случат, да я носите Вие? Кажете: смятаме, че това и това трябва да се направи и ние ще носим отговорност, ако правителството и Народното събрание го направят пред медиите, пред международните организации. Защото тези международни организации, които цитирате сега и аз нарочно не им споменавам имената, след това първи ще Ви обвинят за това, че цензурирате медиите в България и се месите за свободата на словото. Благодаря, господин Ангелов. Продължаваме с изказванията. Лично обяснение на господин Рашидов.

Аз ви казах какъв е проблемът. Проблемът е, че трябва да намерим правилните решения как това да стане, а не тук да казваме какво трябва да правят медиите. Да имат обективни новини, но защо нямат? Защото сме позволили това да е духовната храна на публиката. Явно това се продава. Защо? Защото е разграден двор от 1990 г. и не сме сложили никакви човешки правила, по които всички заедно да се движим. се движим. Да не давам примери, които колегата даде. Благодарение на някои медии доста млади хора напуснаха държавата. В момента Вие не забелязвате ли, че има война срещу политиците, че никакъв авторитет няма българският политик? Преди малко Ви питах: кажете ми един от залата, който е забранил тази свобода? Не виждаме ли деликатно, че се води война срещу българските лекари? За едно престъпление ние слагаме общ С какво трябва да бъде унизен един Любомир Спасов – професорът, който всеки ден прави трансплантации на бъбреци и спасява хора? С какво трябва да бъде унизен един Защо цялото съсловие е омърсено? Моята жена е 30 години в най-тежката болница в България – в „Пирогов“. Всеки ден имам разговори върху съдбите на хората. И от три случая с мъките на хората ние правим тема.

Уважаеми господин Председател, вземам думата по начина на водене не за да направя забележка заради личното обяснение на господин Рашидов, а за да използвам случая сам да се поправя,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Тук има един вопъл от колегите, че били тормозени, че били оплювани. Ясно е за всички, че няма политици в България, които през целия преход да са така оплювани и така незаслужено гонени, тормозени, както политиците от партия „Атака“ – всичките тези 15 години. За това няма никакъв спор. Но не само политиците от партия „Атака“ – Сидеров, депутатите и активистите от партия „Атака“ са по всякакъв начин дискредитирани,

…подлагани на репресии. Няма телевизия, на която от СЕМ да са налагани повече санкции, абсолютно незаслужено, без каквото и да е основание. Колеги, говорим тук за свободата на словото и мисля, че от БСП добре ще ме… Случаят е текущ. Скандалът в момента се вихри в страната. Отдавна не е имало такъв журналистически скандал. Много от медиите обаче мълчат, а самото ръководство на Народното събрание прави сигурно най-абсурдните стъпки и действия в тази насока. насока. Вместо да бъде потърсена отговорност от депутата, който и сега стои там отсреща и се подхилва, който веднъж

прави втори акт за отнемане на акредитация на екип на журналисти от телевизия „Алфа“. Преди един месец беше отнета една такава

предоставям Ви до Вас, до председателя на Народното събрание, чрез Вас, госпожа Цвета

Журналисти от телевизия „Алфа“ – да, затова повдигам темата. Но все пак български журналисти, които имат право да информират, да отразяват и всъщност да си вършат работата. Днес беше отказан достъп. Защо? Защото правят свое журналистическо разследване за недопустимото поведение на…

Моля, завършете и слезте от трибуната. Вие нарушавате Правилника в момента! Моята толерантност все пак трябва да бъде базирана на правилника. В момента аз наистина се безпокоя за рейтинга. Моля Ви, господин Чуколов. Благодаря. Продължаваме. Господин Иванов, имате думата за изказване.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Предлагам отново да се върнем в темата, а темата, която повдигна днес нашият колега Антон Кутев, е изключително голяма и всеобхватна. Благодаря на господин Кутев, че точно в това време той повдига тези хиляди въпроси както за обществените медии, така и за частните медии. и за частните медии. Тъй като сме в навечерието на края на годината, мисля, че един добър пример беше промяната на Закона от страна на ДПС, с което всъщност беше направена първата крачка и първият опит медиите да получат своята легитимност, да се знае кой всъщност седи зад дадена медия. Адмирации за това, което беше направено. В случая аз ще върна темата към обществените медии, а именно към БНТ и БНР. Законът за БНТ и БНР от 2000 г. знаете добре, че въобще не е променян. Всички тук, които по един или друг начин сме участвали в комисиите по култура и медии, виждаме, че се правят най-различни предложения, но никога но никога по същността, по най-болната тема, а именно това, че общественото и икономическо развитие на страната изпреварва изключително много събитията и фактите и сякаш този закон вече е тесен и обществените изисквания към националните медии станаха големи. Искам да поставя въпроса за това как за нашите медии, а по-точно БНТ и БНР,

които са изразходвани и за следващата година. И тук бих искал да видим проблема, а за мен проблемът започва още през 2006 г., когато бяха премахнати критериите за избор на СЕМ, защото според мен още оттук ние трябва да търсим къде всъщност започва проблемът. Проблемът започва от мига, в който се премахват изискванията за членовете на СЕМ. И следвайки тази мисъл, ще кажа, че тези хора, които избират бъдещия генерален директор на БНТ и на БНР, всъщност са хора, които се избират, както всички добре знаете, от квотата на парламента и съответно от квотата на президента, без критерии. Поставям този въпрос, защото го развивам по-нататък. Същите тези хора по-нататък избират генерален директор. Какво сме записали в чл. 66 от Закона за телевизия и радио? Там единствен критерий е да има пет години, работил в медия. Живеем в свободно общество, живеем в общество, където парите определят това до каква степен биха могли дадени медии да покрият едно събитие, друго събитие. За избора на генерален директор едно-единствено условие – да си работил в медия. Съвременното управление – било то на медия, на каквото и да вземете, изисква далеч повече качества да се притежават. Ние поверяваме на този човек да управлява Ние не сме поставили условия и критерий дали той би могъл правилно да управлява тези, акцентирам, обществени средства, да могат да отразяват правилно обществените събития. И тук изниква въпросът: дали изборът на генерален директор трябва да бъде определян само по този критерий? И как след това държавата и хората, които са дали своите средства, следят за разходването на тези средства? Аз искам да кажа, че тук Законът има огромни пропуски, които не знам умишлено или затваряйки си очите, не са оправени във времето. Защото, когато един генерален директор избира управителен съвет, той сам си го избира. Тоест кой контролира човека, който разходва тези средства – задавам въпрос? Никой! След като СЕМ са го избрали, СЕМ също няма право да се бърка в разходването на тези средства. Един прост пример, не казвам добър или лош – предишният генерален директор е решил, примерно, че обществото се нуждае изключително много от спорт. Да, нашето общество е болно, но не могат милиони напред да бъдат хвърлени, разходвани и сега новият генерален директор, без да посочвам имена и конкретни цифри умишлено, телевизията е задлъжняла.

момента, когато гледаме законите. За да запазя време и за моите колеги, ще кажа и още нещо. Мисля, че е дошло време, в което всички да се обединим за това, че трябва да има критерии, нов начин на избор, като започнем от СЕМ, генерален директор. И тук огромната тема, която отвори – и пак ще кажа благодаря на господин Кутев, за медиите, комерсиализирането на медиите, управлението на тези медии. И друго нещо да поставим не само Етичен кодекс, който всички знаем и малко или много се интересуваме, че има такъв, но доколко този етичен кодекс се спазва от професионалистите, както тук преди малко беше казано – хората, които са призвани да правят журналистика, а не да ползват в своя речник не повече от сто думи.

Колеги, всички в залата сте чели великата книга – те са седем тома, на Гор Видал „Американски хроники“. Той там много ясно описва как функционират американските медии. Всяка американска медия декларира какво защитава, коя партия защитава, коя корпорация защитава. Затова имат права и затова имат много ясни задължения. А тук

Дебат по повод питането за правителствената политика по отношение свободата на медиите – много дълга, обаче ужасно актуална тема и няма как да не вземем отношение по нея, особено поради нещата, които се случват в последните няколко години в България. Какво може да направи правителството, защото според нас защото според нас парламентът е направил вече сериозни крачки в тази посока? Регламентирани са изборите на обществени медии, финансирането им, функционирането им, органите, които се грижат за това – може да бъде подобрено. Парламентът прие и Закон за осветляване собствеността на медиите, парламентът прие Закон за офшорните компании – там има забрана офшорни компании да притежават медии, парламентът прие редица разпоредби като тази например да се осветляват кои са длъжностните лица, които отговарят за политиката на определена медия, да бъдат посочени, за да е ясно кой носи отговорност за редакционната политика на съответната медия. По отношение на частните медии. Извън тези регулации всяка друга регулация е с единия крак регулация, с другия – ограничаване на свободата, и това го знаем всички – въпрос на интерпретация. Каквото и да пипнем там,

Бихме могли да бъдем малко по-солидарни тук, в този парламент, по отношение на гаврата, която си правят със свободата на словото в България, защото това, което се случва, и това 111-о място, е гавра. Използвам тази дума, защото не мога да се сетя за по силна. Какви „Репортери без граници“, почитаеми мой млади приятелю и колега Крум Зарков?! Не изпитвам никакво уважение към тях, въобще не ме интересува техния международен рейтинг и ще ви кажа защо – защото всичко, което правят, е продиктувано от интереса на Сорос обществата, НПО-тата и финансираните от тях медии. Всичко друго за тях е абсолютно табу, въобще не ги интересува. Примери: в българския ефир, в българската медийна среда изтекоха едни имейли на Сорос организациите и на техните медии,

от Прокопиев: „ние владеем мейнстрийма в телевизиите“. Директно се нареждаше на редакционните отговорници каква политика да водят и какво да правят, на кого да се обадят, в коя телевизия какво да кажат. Това ако не е грубо потъпкване на свободата на словото, аз не знам какво е. Да прочетохте в някой доклад нещо за това?! Не, разбира се, че не! Но за Пеевски ще четем – и господин Кутев тук ще използва тази дъвка всеки път, макар, че господин Пеевски е казал кои медии притежава, независимо че дъвката за монопола в разпространението и въобще в притежанието на медии си е чиста дъвка. дъвка. Един пример ще Ви дам: вижте как се интерпретира темата, по която и господин Пеевски, и ДПС е много чувствително от няколко месеца – вчерашната тема за субсидиите. Има едно капаче отгоре в медиите и ако господин Пеевски беше вездесъщ, сега всички – и обществените, и всички сайтове, щяха да бълват един информационен поток, а не пет минути думата, и то изпросена вчера от Владислава в две медии със заплаха, че ще уведомим „Репортери без граници“, защото бяха свалили темата за защото бяха свалили темата за субсидиите. На нас не ни е тема – ами как ще Ви е тема?! Как да Ви е тема, като трябва да кажете, че ДПС има правилна позиция по нея или поне честна позиция, или поне последователна позиция! Това ли е свобода на словото?! Това не е свобода на словото и ако ние сме обективни, трябва да видим какво се прави в тази посока как влияят, кои са хората, които владеят този процес? Очевидно не е господин Пеевски! Очевидно не е господин Пеевски! Очевидно има други фактори, очевидно има други организации – NGO-та, които влияят на този процес. Затова аз няма и не мога да Ви попреча да си разпъвате дъвката, но всеки път ще възразявам с факти и аргументи, както го правя сега, както го правих преди това, както ще продължим да го правим с всички мои колеги. Първото условие да има свобода на словото е да има колкото се може по-малко регулации. Второто условие е да има прозрачност – who is who. Третото условие е да е ясно финансирането. Четвъртото условие – какви са зависимостите от това финансиране. Петото условие – как се управляват обществените медии. С това ще завърша. Член съм на Временната комисия за случката в програма „Хоризонт“ – Силвия Великова. Отнет ѝ бил ресорът! Знаете ли, господин Кутев, че имаме в момента писмо в същата комисия от други журналисти, на които новото ръководство, под влиянието на протестърите от същата групичка и на новоназначения от СЕМ директор, е отнело на други журналисти ресорите и ги е пренасочило? Да чухте за протести? Аз не Ви чух и Вас оттук да протестирате. Само че Комисията ще се занимае сега и ще ги изслуша. Виждате ли за какво лицемерие става въпрос в една и съща медия – обществена медия,

…организираха медиите, защото техните собственици са пряко заинтересовани, те са в конфликт на интереси. Прокурорът, който е избиран за главен прокурор, им е повдигнал обвинения, КПКОНПИ им е конфискувала и им е запорирала имущество, издателите организираха медиите им да отразяват еднопосочно и еднозначно, и да организират протести. Това не е ли влияние и зависимост?! Станете и го кажете! Тотално влияние и зависимост. Ето това не е свобода на медиите! Благодаря Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Цонев, аз за първи път говорих доста дълго днес за медиите и не споменах Пеевски. Вие го споменахте много пъти. Не го споменах не защото не смятам, че той има отношение към свободата на медиите и по точно към тяхното нарушаване, особено в неговите медии – считам, че те не дават свобода на изразяване на журналистите и тенденциозно отразяват всичко, но не го споменах, защото смятам, че той не е единственият проблем. Не знам дали е главният, но не е единственият. Тъй като исках да извадя разговора от тази посока, затова говорех за всички други неща, включително за това, за което говорихте Вие накрая. Тези писма ги нямам, но това, което отстоявах, беше независимостта на журналистите, независимо в коя посока. Така че поне в тази част мислим еднакво. Другото, заради което взех всъщност репликата. Вижте, особено по отношение на частните медии, няма как, държавата работи през регулации, но регулацията към частните медии трябва да бъде стимулиране. Обществената функция на частните медии трябва да бъде стимулирана, включително финансово, с всички правила, които изброихте – с прозрачност и така нататък. Но стимулиране на обществената функция на частните медии е необходима. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви. Други реплики има ли?

Благодаря Ви, господин Кутев за възможността да говоря още три минути, макар че едва ли ще ги оползотворя. не присъствах на Вашето изказване, а само попитах колегите в каква посока е бил, се радвам, че днес не сте споменали името на господин Пеевски, но това няма никакво отношение. В контекста на Вашето изказване присъства и този проблем, а Вие сега го казахте, че е проблем. Аз продължавам да твърдя, че не е проблем и ако се запознаете детайлно с цялата дейност, включително и със законодателните инициативи на господин Пеевски и на групата на ДПС, ще видите, че няма как това да е проблем.

да изкажат тук, от тази трибуна, уважение. Защото каза: „Окей, имате съмнение за разпространение. Държавата ще ги разпространява през „Пощите“.“ Къде е тук зависимостта?! Да, това ще стане, аз съм убеден, че това ще стане. стане. Нека да се обединим около това кое е основният проблем. Основният проблем според мен, първо, е, че България не заслужава 111-о място, което го дължим благодарение на Сорос организациите и на подопечната им „Репортери без граници“. България не е там и ако спрат да клеветят и да отразяват едностранчиво проблемите и България бъде още там, тя ще е там точно заради тези издания и заради примера, който дадох. Чудовищно е издатели олигарси, които имат повдигнато обвинение, които имат от два органа – Прокуратурата и КПКОНПИ, запорирано имущество, да употребят медиите си срещу законната процедура за избор на тези, които им повдигат обвинението. Това е чудовищна несвобода на медиите! И ако само този факт бъде отразен от „Репортери без граници“, ние ще отидем от 111-о на 211-о място. Слава богу, че няма да го отразят „Репортери без граници“, защото не им отърва. А 111-ото място не се дължи на причините, които изтъкват „Репортери без граници“ и всички останали, то се дължи на тези хора и на клеветите им. И ние тук не се обединяваме от страх да не ни плюят, защото те са много „прогресивни“,

Господин Биков, имате думата. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! По отношение на този дебат – от няколко месеца ние демонстрираме желание да го водим, не се притесняваме да го водим. Имаме Имаме и волята да продължим да го водим, въпреки че той е много труден и от законодателна гледна точка. Има два основни проблема. Първият е свободата на словото, който според мен е по-сериозният и по-сложният въпрос. Вторият е начинът, по който се финансират медиите. Той донякъде е свързан и със свободата на словото. Защо е сериозен въпросът въпросът за свободата на словото? На първо място, защото свободата на словото трудно може да се дефинира в правна рамка или в закон. Ако проведем един дебат на тема „Какво означава „свобода на словото“, съм сигурен, че тук ще има най-различни мнения, които ще се разминават, и по всяка вероятност няма да доведат до някакъв консенсус. Големият въпрос е, че в световен план има трансформация на медийната среда. Ние тук виждаме симптоми на тези процеси. Медиите в световен план, и по-скоро вестниците, започнаха да изчезват с появата на интернет. Да, може би с разпространението е имало някакъв локален проблем в България, но и във Великобритания и в цяла Западна Европа, изобщо в целия западен свят вестниците започнаха да спират и да се трансформират в сайтове. Бяха опитани модели на финансиране на сайтовете през финансирането през финансирането им от техните читатели – Мърдок се опита да го направи, този опит се провали. И ние в момента реално имаме

Господин Христов, мисля, има да каже нещо важно на нашата група – затова беше това кратко разсейване. Може да продължите, господин Биков. С едно изречение – проблемът не е само български. Според мен ще сбъркаме, ако тръгнем да го персонализираме. Дали една персона, дали са двама олигарси, дали персоната е господин Пеевски, дали е господин Прокопиев – по-скоро там, където има проблем, това са симптоми на проблема. Всяка ситуация ще доведе до някаква персонализация, но ако ние тръгнем да решаваме персоналния въпрос, няма да решим по същество въпроса за големия ни проблем. А големият проблем е, че през тази трансформация на медиите, която протече, повтарям, не само в България, частните медии се превърнаха в бизнес – те винаги са били бизнес, но сега са още повече бизнес. Всяка частна медия, на първо място, цели да спечели пари – нейният собственик, оттам нататък, разбира се, да защити и своите интереси. Когато собственикът е по-заможен и медията е по-голяма, той се опитва да придобие политическо влияние през своята медия, като защитава своята гледна точка. И така ние ставаме свидетели на един плурализъм, който обаче не се осъществява в една медия, която дава възможност на всички гледни точки, а се осъществява през различни медии, които внушават своята гледна точка. ТОМА БИКОВ: Да, не е плурализъм в онзи добър вариант. Плурализмът съществува обаче в обществените медии – там, където държавата участва, където участва обществото със своите пари. И никой не може да оспори, че в българските обществени медии има плурализъм на гледните точки, има плурализъм на гледните точки. Затова смятам, че трябва да продължим да водим този дебат, но в дълбочина – не от гледната точка на своите пристрастия. Ние не бива да бъдем страна по този въпрос – трябва да се опитаме да бъдем арбитър по този въпрос, да видим всяка гледна точка! Тези, които се опитват да финансират медиите си през политическо влияние, също имат своите аргументи – бизнес аргументи, за съжаление. Аз казвам каква е реалността, а не какво ми се иска на мен. Според мен не бива да си поставяме свръхзадачи по тази тема, затова съм съгласен да водим такъв дебат – да го водим постепенно с аргументи, с желание – с малки стъпки, ако трябва – да постигаме някакви резултати в тази част. Най-важното нещо в момента е да запазим обществените медии, защото те са мястото, в което можем да чуем всички гледни точки. И това е нашият ангажимент и като парламент, и като правителство. Вчера по време на бюджета в Преходните и заключителните разпоредби ние приехме една точка, в която Министерският съвет се ангажира да изработи законодателство по отношение на финансирането на обществените медии. Това е изключително важен въпрос и това ще бъде още една стъпка към този дебат, който и Вие повдигате, и имате желание да участвате. В тази връзка аз ще направя и едно процедурно предложение – ние сме готови да подкрепим предложеното от Вас решение с две малки малки редакции. Първата е да сменим срока – да не е „1 февруари 2020 г.“, а да бъде „31 март 2020 г.“, както е записано и в бюджета, за да можем да вървим в синхрон.

което най-вероятно ще отнеме и техническо време и не виждам доколко една стратегия, написана сама по себе си, ще реши този въпрос. Смятам, че той може да се реши през диалог в рамките на процедурата, но пък без голямо прекаляване и задръстване с процедури. Така че с тези предложения смятам, че днес ние можем да си стиснем ръцете и да кажем: да, ще водим този дебат, ще го водим честно и в полза на българските граждани, защото медиите, на първо място, би трябвало да обслужват гражданите – не политиците и не само собствениците си. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Биков. Колеги, първо да се извиня, че наруших за момент реда в залата – не беше умишлено или от неуважение, а в стремежа да осигуря възможност за следващото действие, което ще предприемем. Извинявам се и на господин Биков за това, че прекъснах изказването. След като завършим и приемем предложения проект за решение, ще Ви съобщя следващата точка от работата ни за днес. Други изказвания има ли? Господин Недялков, заповядайте.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 Първият от тях е, че наистина се нуждаем от план, стратегия – нека да не се формализираме как да бъде названието на документа, който ще бъде изработен. Ние, като Народно събрание, в този мандат имаме един неудачен и един полуудачен опит за някаква регулация на свободата на словото. Тук бяха изказани сериозни аргументи за това, че предложеният от ДПС проект за изсветляване на издателите на медиите е допринесъл

Нека да бъдем така добри, като приемаме някакъв закон, той да бъде изпълнен. Наредбата, мисля, е от 8 май тази година, но все още на страницата на Министерството няма този регистър във вида, в който той да бъде публичен и ползван от всички. Нали се борим за това – да бъдат изсветлени медиите? И второто, да Ви припомня случая със Закона за защита на личните данни – онзи параграф, който го отмени Конституционният съд. Тогава предупредих, че ние навлизаме в една степен в свободата на словото и в ограничаването на журналистите в тяхната професия. Вие не се съгласихте с мен като единствения, защитил тази теза. Нека добре да знаем, че свободата на словото ни все пак има някакви критерии, има някакви измерители. Свободата на словото също може да бъде дефинирана, защото свободата на изразяването е едно, свободата на словото е друго – това е второто. И третото. Радвам се, че в това Народно събрание постигаме желание от всички да работим по един много щекотлив и важен въпрос с колегите журналисти, защото системата използването на медиите да удариш другите медии, да удариш политик, да удариш този, който не е съгласен с твоето мнение, както и системата „нахранете журналистите“ все повече в демократичното общество не трябва да съществуват. Благодаря Ви за вниманието.

Колеги, групата не е оползотворила времето, което се полага. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Първо ще Ви помоля да бъдете коректен и да дадете тези две минути отгоре, които дадохте на наши колеги, защото знам, че има още едно изказване. Благодаря и за диалогичността Ви, благодаря за това, че стигнахме до решение да имаме и краен срок по отношение на плана или стратегията. Виждате ли, тук въпросът е такъв, че и самите обществени медии желаят, и това го знаят членовете на Комисията по културата и медиите, да има нов модел на финансиране, за да не изпадат в зависимости от правителство и премиер което и да е правителство, който и да е премиер, както и да се казва той. Самите те го искат и го заявиха в тази комисия. Мисля, че това е един основен въпрос, който се радвам, че тук се дебатира толкова време. И наистина въпросът е за политиките на правителството – на Министерския съвет, по отношение гарантиране свободата на словото. Това е важната тема. А иначе, че имаме проблем – имаме. И този проблем, противно на схващането, че спасението на давещия се е проблем само на давещия се, е проблем на всички нас. (Реплика Господин Рашидов, прав сте за това – благодаря за Вашето съгласие. Ако искате, направете ми реплика по същия въпрос за гарантиране свободата на словото. Благодаря Ви за разбирането още веднъж.

Вижте, има още една малка опасност, която пропуснахме, защото господин Цонев има сериозни опасения в едно отношение, когато вече минават границите на свободата други хора и влизат в територията не само на бизнеса, както господин Биков каза, но и на влияние върху политики. Аз бих отишъл малко по-нататък. Опасенията ми – обществените медии са може би най-толерантни в позициите си в обществото, плурализъм на мнения, разбира се, но, бих казал, не докрай. Именно, точно онези медии, за които господин Цонев споменава, бавно навлизат с купуване на души и на съвести. Не бих искал тук да кажа поименно – дори предавания, грантаджиите, които често наричаме те също външно влияят през обществените медии върху съзнанието на нашето общество. Още веднъж, радвам се, че в тази зала, каквото и да сме говорили, всички сме на едно мнение – че е дошло време да седнем много сериозно, заедно с всички медии и наистина да създадем едни човешки порядки – вече от 30 години не е правено това нещо, XXI век е, да вървим, както се казва като хора, ръка за ръка всички заедно, защото всички имаме нужда един от друг. Благодаря. Благодаря Ви, господин Рашидов. Господин Зарков, изказване. КРУМ Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Преди всичко благодарности за участието в дебата. Няколко неща. Първо, приемаме предложенията, които направиха от партия ГЕРБ към нашия проект на решение, с което той ще бъде ще бъде приет, надявам се, единодушно. Той възлага определени задачи на Министерския съвет, а именно в определен срок да даде план за подобряване на медийната среда в България, което е и общата ни констатация и разбиране, че в медийната среда в България има сериозни проблеми, които са в крайна сметка проблеми на българската свобода и демокрация. „Какво може да направи правителството?“ – прозвуча няколко пъти. Няколко неща може да направи правителството. Първото нещо, което може да направи правителството, е действително да се погрижи тази тема да не бъде използвана за абсолютно брутални препирни и замерване с обвинения. обвинения. Второ, да види собствените си намеси, като например големи ресурси, които правителството разпределя под формата на реклама по различни оперативни програми, фондове и така нататък – там може да се направи много повече прозрачност, но най-вече това, което може да направи, е да регламентира обществената медия като единствен сигурен източник на така наречения плурализъм или там, където държавата може да допринесе за тази гаранция. Между другото, всички анкети показват, че българските граждани имат най-голямо доверие в новините, които гледат по БНТ и слушат по БНР. И затова има определена причина, защото те знаят, че там със закон трябва да бъдат отразени всички гледни точки. Колкото за частните медии, имахме вече възможността да кажем колко е деликатна и трудна регулацията там, но аз няма да спра да повтарям, че сега се разбрахме да има дебат, но дебат е невъзможен, ако отричаш легитимността на другата гледна точка. Ако продължаваме да се замеряме с етикети и да лепим етикет на всеки един, с който не сме съгласни, ако този, който казва нещо, е соросоид, комунист, фашист, мръсник, купен, всякакъв, то тогава всичко, което казва влиза в една война, това не е дебат, това е отказ за дебат. Надявам се днес и по тази тема да започнем да гледаме какво се казва, а не кой го казва. И последно, по отношение на класациите, в които България е на лоши места по свобода на словото. Истината е, че тези класации са сериозно направени по много критерии. Те не са някакъв кръг, който нещо плаща. Не е така. Това не значи, че трябва просто да ги вземаме все едно Господ Бог говори. Проверете ги, критикувайте ги, каквото искате правете, но нека то да бъде така, че да има смисъл от тази критика. Няма нужда да заравяме главата си в пясъка проблеми има, решения са възможни и аз съм сигурен, че можем да ги намерим.

ще подложа на гласуване поправките, след което вече ще подложа на гласуване Проекта на решение с приетите поправки. Уважаеми господин Министър, имате думата за изказване. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Благодаря на всички Ви за този дебат. Усещането е ясно. Вие всички, независимо кои политически сили представлявате, имате една нагласа и тя е – да действате заедно и разумно в подкрепа на свободата на словото, което фактически означава в подкрепа на демокрацията, за което Ви благодаря. Благодаря и за това, че вчера приехте решение, с което задължихте мен да внеса в правителството до 31 март Проект на закон за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, за привеждане на частта за фонд „Радио и телевизия“ в съответствие със Закона за публичните финанси, и още по-важно – с правилата на държавните помощи. Това, което, доколкото стана ясно, ще бъде прието единодушно, дали ще изберете думата „стратегия“ или нещо друго, отново до 31 март гласувано, разбира се, в посока на решението от вчера, вчера, само дава импулс на правителството в рамките на тези три месеца да свърши своята оперативна работа, за да може, особено в частта „Обществени медии“, да има по-ясна, категорична и дългосрочна среда за начина на финансиране. По отношение на частните медии като министър на културата искам да кажа много ясно: всякакви допълнителни регулации са извън контекста на демократичните процеси и на развитието на държавата. Правителството, включително и с решението на премиера по отношение разпространението на печатни издания през „Български пощи“, включително и с предложението на министъра на финансите, което Вие приехте, до 31 март да има решение на фонд „Радио и телевизия“, активно се опитва да даде условия и яснота за развитие на обществените медии, които са ключът към плурализма, което прави една медия същинска медия. Законопроектът, който вчера беше внесен, аз съжалявам, че не беше внесен няколко дни преди това, може би той щеше да даде отправна гледна точка на много от Вас да направят дебата още по качествен и смислен. Аз си направих труда да го прочета, но сега, ако започна да го анализирам, ще бъдем общо взето само аз и вносителите. Още веднъж благодаря и от името на правителството за дебата, който проведохте, и за ясния знак, който давате към обществото, че демокрацията е най-важното достояние, което всички трябва да отстояваме ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Колеги, преминаваме към гласуване. Първо, ще подложа на гласуване предложението за заместване в текста, направено от народния представител Тома Биков. Моля, режим на гласуване

така, както е внесен от вносителите: „Проект! РЕШЕНИЕ във връзка с разискванията по питане № 954-05-39/17 септември 2019 г. от народния представител Антон Кутев към министъра на културата на Република България Боил Банов относно политиките на правителството за гарантиране свободата на словото в България Народното събрание на основание чл. 90, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Възлага на Министерския съвет в срок до 1 февруари 2020 г. да предложи на Народното събрание Стратегия за развитието на медийната среда в България, която да съдържа и модел за финансиране на обществените медии, гарантиращ финансовата и редакционната им независимост.“ Подлагам на гласуване представения Ви Проект на решение с приетите вече предложения за допълнение от народния представител Тома Биков. Гласували

отново точка от дневния ред. Ще Ви представя Проекта на закон за ратифициране на Споразумението, който беше гласуван днес: ЗАКОН за ратифициране на Гаранционното споразумение между Република България, като Гарант, и Европейската инвестиционна банка, като Бенефициер, във връзка с Договор за финансиране от 10 октомври 2019 г. между Европейската инвестиционна банка и „Български енергиен холдинг“ ЕАД за финансиране на проект „Междусистемна газова връзка Гърция – България“, № Ратифицира Гаранционното споразумение между Република България, като Гарант, и Европейската инвестиционна банка, като Бенефициер, във връзка с Договор за финансиране от 10 октомври 2019 г. между Европейската инвестиционна банка

в Люксембург“. Подлагам на гласуване наименованието на Закона и съдържанието на Член единствен така, както Ви бяха представени. Гласували

преминаваме към прието. Новопостъпили питания за периода от 29 ноември 2019 г. до 5 декември 2019 г.: Постъпило е питане от народния представител Дора Янкова към Кирил Ананиев – министър на здравеопазването, относно подобряване на достъпа до аптеки и подобряване на фармацевтичната грижа. Следва да се отговори в пленарното заседание на 13 декември 2019 г. Нямаме писмени отговори за връчване. Продължаваме с

Продължаваме с въпрос към госпожа Мариана Николова – заместник министър-председател по икономическата и демографската политика. Тя ще отговори на въпрос от народния представител Теодора Халачева относно Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата детето – 30 години от нейното приемане, и действията на правителството за подобряване на политиката за децата в България. Заповядайте, госпожо Халачева, да зададете въпроса. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Николова, уважаеми колеги народни представители! На 20 ноември 1989 г. Общото събрание на ООН приема Конвенция за правата на детето, която се превръща в най-широко ратифицирания международен договор у нас и в света. Тази година отбелязваме 30-ата годишнина от приемането ѝ. В България е ратифицирана от Седмото велико народно събрание през 1991 г. Оттогава е част от вътрешното право на страната според Конституцията, а също и дава началото на цялостната промяна в политиката за деца в България. В началото 2000 г. е приет Законът за закрила на детето, а от 1 януари 2001 г. започва дейността си специализиран държавен орган, който разработва, координира, прави мониторинг и контролира държавната политика за децата – това е Държавната агенция за закрила на детето. В началото на 2008 г. Народното събрание прие първата Национална стратегия за детето 2008 – 2018 г. Направих този кратък исторически преглед, за да подчертая, че признаването на детето за носител на права е резултат от дълъг исторически и законодателен процес у нас. Под активната целенасочена и координирана дейност на държавните институции, на структурите на гражданското общество и на всеки един гражданин зависи ефективната политика за децата и гарантирането на техните права. Ето защо 30-ата годишнина от приемането на Конвенцията не е просто повод за тържества или пък политически пиар, а за един задълбочен анализ на направеното и разработването на една дългосрочна държавна политика за децата, основана на национално съгласие. В тази връзка моят въпрос към Вас е: 30 години след ратифицирането на Конвенцията в България как правителството на Република България, на което сте член, подпомага подобряването на политиката за деца в страната? Благодаря Ви. Имате думата за отговор, уважаема госпожо Николова.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 Република България подписва Конвенцията на ООН за правата на детето на 1 юни 1990 г. и я ратифицира с решение на Седмото велико народно събрание от 11 април 1991 г. Едно от най-значимите постижения на ратифицирането на Конвенцията е създаването на Закона за закрила на детето, приет през 2000 г., както и изграждането на системата за закрила на детето в Република Законът урежда правата, принципите и мерките за закрила на детето, органите на държавата и общините, както и техните отговорности и взаимодействия при осъществяването на дейностите по закрила на детето и участието на юридически и физически лица в такива дейности с отчитане на спецификата на българското право и семейните традиции. С приемането на Закона за закрила на детето през 2001 г. се създава специален орган на изпълнителната власт, ангажиран с политиките за децата, а именно Държавната агенция за закрила на детето. Към председателя на Държавната агенция за закрила на детето се създава и Национален съвет за закрила на детето с представители на институции и организации, които имат отговорности по политиката за децата: Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и науката, Министерството на правосъдието, Министерството на вътрешните работи, Министерството на външните работи, Министерството на културата, Министерството финансите, Министерството на младежта и спорта, Националният осигурителен институт, Националният статистически институт, Националната комисия за борба с трафика на хора, Национален център за обществено здраве и анализи, Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и пълнолетните към Министерския съвет, Националното сдружение на общините в Република България и 12 граждански организации. През изминалите години основно предизвикателство пред системата за закрила на детето бе институционалната форма на грижа за децата – модел, който нямаше друга алтернатива до 2000 г. Високият брой на децата, настанени за отглеждане в институции – 12 хиляди 609 деца в 165 165 институции през 2001 г., бе основен проблем, пред който се изправи държавата в усилията си да модернизира, да синхронизира системата за грижи в съответствие с интересите и правата на децата и с европейските стандарти. Създадена бе Национална стратегия с визия за деинституционализацията на децата в Република България. Със Стратегията бе заявено, че в рамките на 15 години ще бъдат закрити всичките 137 институции за деца, като се развива семеен тип грижа и няма да се допуска настаняването и отглеждането на деца до 3 години в резидентна грижа от какъвто и да е тип след приключване на реформата. Много е постигнато в политиките за закрила на децата у нас: програмите за закрила на майчиното и детското здраве; високата степен на социално осигурителни права при отпуск по майчинство; междуинституционалният механизъм за връщане на децата в училище, в който са обхванати над 40 хиляди деца. Много са предизвикателствата пред системата и предстои още много да се направи. Трябва да се развиват услугите за позитивно родителство – пренатални и постнатални услуги и програми за семейни грижи; изграждането на информационна система и междуинституционални междуинституционални връзки, необходими за формулирането и прилагането на адекватни политики; подобряването на координацията в системата за закрила; професионализацията на човешките ресурси в системата и други. За отбелязване на 30-годишнината от Конвенцията с участието на редица институции се организира специална седмица със събития, посветени на годишнината. Валидирана бе пощенска марка под надслов: „Заедно да помагаме на децата да постигнат своите мечти“. Връчена бе наградата: „Аз гарантирам щастливо детство“ на институции, общини и организации. Реализира се Празник на доброто в Деня на християнското семейство и младеж на 21 ноември 2019 г. в Националния дворец на културата. Участници в културно-развлекателната програма бяха 700 талантливи деца от цяла България. Бяха раздадени наградите: „Посланик на доброто“ на личности, помогнали на деца и семейства в беда. Постави се капсула на доброто в сградата на Народното събрание, която да се отвори през 2030 г. Проведено бе и тържествено заседание на Националния съвет за закрила на детето, което излезе със специална декларация. Благодаря. Благодаря Ви, уважаема госпожо Вицепремиер. Реплика, госпожо Халачева?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 От отговора на госпожа Николова мога да направя извод, че това е една част от отчета на Държавната агенция за закрила на детето по повод приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето. Въпреки посоченото от Вас обаче, госпожо Николова, а и след приемането на държавния бюджет вчера, мога да направя само едно заключение. То е, че няма целенасочена, ясна, държавна политика в защита на българските деца, а също и цялостен подход в подкрепа България Това се доказва, за жалост, с няколко неприятни факта. А именно данните за 2019 г. сочат, че близо 45% от децата в България живеят в риск от бедност и социално изключване; 40% от тях са функционално неграмотни, а всяко четвърто дете у нас страда от затлъстяване, което оказва влияние и върху неговото здравословно състояние. Затова моята препоръка към Вас е да спазвате и да се придържате стриктно към препоръките на Комитета на ООН за правата на детето относно изпълнението на задълженията на нашата страна по Конвенцията, а именно направените през 2016 г. препоръки във връзка с Третия, Четвъртия и Петия периодичен доклад, даден от България, защото само по този начин ние можем да гарантираме по-добри права на децата в България. Благодаря Ви. Благодаря, госпожо Халачева. Дуплика? Имате думата, госпожо Николова.

неговите членове изразиха своята воля, че през 2020 г. е необходимо да се обсъдят постиженията в областта на политиките за децата с всички заинтересовани страни, както и да се обединим за изпълнение на препоръките на Комитета на ООН по правата на детето във връзка с политиките ресурсите и лидерството, с които разполагаме, трябва постоянно да се развиват и обогатяват, но и да се разясняват на обществото, на родителите и на децата. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Николова.

Националната художествена галерия. Имате думата да зададете въпроса, уважаема госпожо Сидорова. господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Банов, госпожо Министър! На 25 ноември – само три дни след като заедно с колегата Александър Симов зададохме въпрос: кой е новият избран директор на кой е новият избран директор на най-голямата културна институция в България, а именно Националната художествена галерия, стана ясно, че това е било състезание с предизвестен край. Няма човек в художествените среди, който, ако го бяхте попитали преди близо година, когато стартира процедурата: кой ще бъде новият директор и той да не Ви каже, че това ще бъде госпожа Яра Бубнова. От деня на обявяване на процедурата скандалите, свързани с този избор, са ежедневни. Припомням само, че голяма част от потенциалните кандидати се отказаха от това състезание заради правилата, които бяха заложени. Те бяха оценени като правила, създадени за един определен кандидат, а имаше ясна и очевидна протекция от страна на Министерството на културата към този кандидат, а именно към госпожа Яра Бубнова. Както казах по-рано, сега ще Ви припомня коя е самата госпожа Бубнова.

Същата госпожа Бубнова беше определена за комисар на българското участие в 58-то Венецианско биенале, което отново беше съпроводено с редица скандали, проблеми и завърши с неособено голям успех, но за сметка на това бяха похарчени над половин милион лева. самото протичане на конкурса за директор също имаше редица нарушения: неспазване на срокове, непрозрачност и „криене“, да кажем, на избрания кандидат, защото той беше обявен доста след изтичане на крайния срок това. Процедурата и начинът за провеждане на конкурса не само не създадоха конкурентоспособност, но и създадоха чувство за обреченост.

Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Сидорова, уважаеми господин Симов! Във връзка с Ваш въпрос Ви информирам следното, без да се разпространявам в твърдения от частен характер. На 8 ноември 2019 г. в Министерството на културата, в изпълнение на заповед от 1 октомври 2019 г., е проведен конкурс за заемане на длъжността „Директор“ на Националната галерия – София. Съгласно чл. 5, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата конкурсът се извършва на запис на интернет страницата на Министерството на културата и всеки може да го види, проследи, проанализира, включително и в този момент, включително и след пет години, всеки може Комисията е разглеждала представените от кандидатите документи. При провеждането на събеседванията са оценени професионалните качества, уменията на всеки един от участниците за представяне и защита на съответната концепция за развитие на Националната галерия. За всеки един от кандидатите членовете на Комисията са попълнили отделно оценъчни карти – Приложение № 5 към чл. 11, ал. 4, т. 3 от Наредба № Н-4 14 юни 2007 г. за провеждане на конкурси за директори на държавните културни институти. Съгласно чл. 11, ал. 4, т. 3 от същата наредба, за успешно издържал конкурса се счита кандидатът, който е събрал не по-малко от две трети от максималния брой точки от оценъчните карти, а именно две трети от 1056 точки, които се равняват на 704 точки. Въз основа на оценките, поставени от членовете на конкурсната комисия, резултатите на кандидата са, както следва: госпожа Надежда Джакова – 615 точки. Между другото, госпожа Надежда Джакова е кураторът на изложбата, изложбата, за която споменахте – не са Ви информирали правилно; госпожа Яра Бубнова – 903 точки; господин Филип Любенов Зидаров – 605 точки. Двамата от кандидатите отпадат от класирането, тъй като не са получили необходимия минимален брой точки съгласно изискванията на Наредбата. С оглед получения общ брой точки комисията класира на първо място госпожа Бубнова. Решението на комисията е отразено в протокол, подписан от всички членове и утвърден от министъра на култура. Съгласно чл. 15 от цитираната по-горе уредба резултатът от конкурса се съобщава на участвалите в него лица в 3-дневен срок след провеждането му. културата от 11 ноември 2019 г. всеки един от участниците в конкурса е уведомен. Писмата са изпратени с обратни разписки с „Български пощи“ ЕАД. От върнатите в Министерството на културата обратни разписки е видно, че лицата са получили своите писма съответно между 15 и 19 ноември 2019 г. По процедура, след като върнат разписките, че писмата са получени, тогава ние имаме правомощията да обявим

Аз все пак не чух най-важния отговор, който искаме от Вас: какви са мотивите за назначаването на Яра Бубнова? С какво тя е спечелила

на всички информационни издания и ще видим, че още тогава се знаеше, че Яра Бубнова ще стане шеф на Националната художествена галерия. Това беше един предизвестен избор, който на всичкото отгоре е опорочен, тъй като от самото начало тя е в конфликт на интереси и изобщо не е трябвало да бъде разглеждана. Въобще тази неприятна тенденция в последната година от Министерството на културата да излизат само ужасни новини – ние не говорим за развитие на културата, а говорим за корупционни схеми – „Ало, Банов съм“, нагласени конкурси и всякакви други неща, се превръща в една ужасяваща тенденция. Изборът на Яра Бубнова е опорочен и с нещо друго – чрез нея, чрез нейния предизвестен избор се знае, че по този начин една малка групичка от творци, които са се самообявили за каймака на българската култура, на практика продължават да паразитират върху българското изкуство. Съжалявам, но наистина отговорът не ни удовлетворява, защото най-важният акцент отсъства в него: какво направи Яра Бубнова, незаобиколимият кандидат, въпреки че тя е в нарушение на Закона? Какво от нейните качества я превърна в единствена кандидатура, за която се знаеше предварително, че ще стане шеф на Националната художествена галерия? Извинявам се за емоционалния тон, но темата в тези среди е ясна отдавна. Без хората да имат пророчески способности, още март знаеха кой ще бъде определен за директор на Националната художествена галерия, защото състезание на практика нямаше. Яра Бубнова беше фаворит на Министерството на културата и в крайна сметка беше наложена. И фаворит продължава бъде. И тя ще продължи да налага своята любима групичка от художници, които да ни бъдат изкарвани като най-доброто нещо, което българската култура може да предложи.

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Симов, уважаеми народни представители! Продължавате да изказвате твърдения, които не са доказани и в този смисъл няма какво да ги коментирам. А по отношение на предизвестеност на избора. Аз не мога да Ви кажа. Аз самият не знаех кой ще бъде избран. Вестниците могат да знаят каквото искат. Има трима души, които са кандидати, от тримата души едната е изпълняваща длъжността „Директор“, другата е част от Националната галерия и е шеф на „Съвременно изкуство“ музея, и третият е уважаван от нас художник. Между тримата все един ще спечели. Във всеки случай, аз пак казвам, конкурсите точно с оглед на такъв случай се провеждат онлайн и на запис, така че ние с Вас може би не трябва толкова да спекулираме с българската общественост. Да седнем заедно, да изгледаме записа и след това да видим дали твърденията Ви са верни или не. Заедно да излезем пред хората и да кажем: вярно е. То вътре на записа седи всичко: концепцията, начинът, по който я развиват. Освен това точките са толкова диаметрално противоположни – тук дори няма някаква близост на точките, за да кажем: имало е някакво съмнение в Комисията, притеснение. Имайте предвид, че Комисията – сега да не изброявам хората вътре, но са доста голяма част от елита на българското изобразително изкуство. Това, което се опитвате да вмените пред обществото, че Министерство на културата е свързано цяла година със скандали, не Ви прави чест. Инспирирането на определени скандали, както и този опит за инспириране на скандали, не означава, че има скандали. Министерството работи доста сериозно и това се отчита навсякъде – и в страната, и в Европа. Благодаря за вниманието.

Продължаваме с въпроси към госпожа Десислава Танева – министър на земеделието, храните и водите. Първият въпрос към нея е от народния представител Никола Динков и народния представител Виолета Желева относно проекти, свързани с намаляването на загуби на вода и възстановяване на инфраструктурата за напояване. Имате думата да зададете въпроса, уважаеми господин Динков. Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги народни представители! Проблемът с поливното водоснабдяване на обработваеми земеделски площи става все по-актуален през последните години. В миналото страната ни имаше много добре развита поливна система, сега тя е изключително амортизирана, а голяма част от хидромелиоративните съоръжения са разрушени. Това води до големи загуби и ниска ефективност при използването на водни ресурси, а съответно и до по-висока цена за напояване. Осигуряването на национален европейски бюджет за целенасочено инвестиране във възстановяването на хидромелиоративната мрежа е важен приоритет за родното земеделие. Предвидено бе през октомври да стартира мярката за напояване – Подмярка 4.3 „Инвестиции в инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони в периода 2014 – 2020 г. В тази връзка е и въпросът ми към Вас, госпожо Министър: каква част от напоителните системи в Хасковска област ще бъдат заложени за проектиране с цел кандидатстване по Подмярка 4.3 „Инвестиции в инфраструктура“? Кога се очаква да стартира изпълнението?

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Динков и народни представители! Първо, честит празник! Бъдете живи и здрави! Отговарям на Вашия въпрос. На територията на област Хасково е заложен за проектиране с цел кандидатстване по Подмярка 4.3 „Инвестиции в инфраструктура“ Магистрален канал М-1 е хидромелиоративно съоръжение от напоителна система „Тракиец“ с обща дължина 47,515 км, от които са облицовани 32,258 км. Чрез този магистрален канал се подава вода за напояване на 137 хил. декара земеделски земи с изградена хидромелиоративна инфраструктура, от които 70 568 декара са годни за ползване. Каналът е изграден и въведен в експлоатация през 1962 г. и досега по него са извършвани само частични ремонти. Ежегодно се напояват около две хиляди декара, като за 2019 г. реално полетите площи са толкова – две хиляди, като една от причините за ниската използваемост на системата е нейното лошо състояние и големите загуби на вода в нея. Предмет на инвестиционното предложение ще бъде рехабилитация на водовземни съоръжения и необлицовани участъци от канала с обща дължина 5518 м, попадащи в община Хасково, както следва: участък 1, попадащ в землището на село Тракиец и село Конуш; участък 2 попада в землището на село Конуш; участък 3 попада в землището на селата Конуш и Войводино; участък 4, попадащ в землището на село Войводино; участък 5 и участък 6, попадащи в землището на град Хасково. След изпълнението на предвидените рехабилитационни

инвестиционни фондове, срокът за представяне на проектни предложения ще бъде три месеца, след което предстои в рамките на четири месеца оценителна комисия да разгледа и оцени подадените предложения. Изпълнението на одобрените проектни предложения ще започне след подписване на Договор за представяне на На проведеното заседание на Комитета по наблюдение Управляващият орган представя членовете на Комитета, които одобриха критериите за подбор на проектни предложения, като към настоящия момент се разработват правилата и документите, необходими за кандидатстване за подпомагане по Подмярката, като се предвижда прием на проектни предложения да стартира още в началото на 2020 г. в средата на месец януари. Преди стартиране на приема в рамките на работна група Управляващият орган ще проведе широка дискусия със заинтересованите страни по отношение на правилата на прилагане на Подмярката.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаема госпожо Министър, Вие съобщихте какви текущи ремонти са направени, какви предстоят да се направят и какви проучвания ще бъдат извършени на територията на област Хасково, и по-точно община Хасково. Област Хасково има доста други изградени мелиоративни съоръжения и помпени станции по река Марица, тъй като навремето – знаете този факт, че река Марица преминава през цялата област, е е добре, тъй като там има изградени съоръжения, където захранват напоителните канали, които са в много лошо състояние. Тази тема е широко обсъждана, тъй като възстановяването на тези съоръжения ще доведе до много по-голяма производителност в сектора, ще доведе до много по-голяма конкурентоспособност. В Стратегията за напоителните системи се лансира и създаването на териториални дирекции, териториални, регионални предприятия по хидромелиорация, които би трябвало да обхванат целия този процес, така че в бъдещите години сближаването с частните стопани и формите за обща дейност да повиши ефективността от поливното земеделието и въобще от земеделието в този изключително богат регион и област на Република България, създаването на сдружения, които да бъдат насърчавани по този начин, така че ефективността да бъде много по-голяма. Във Вашия отговор аз не чух значителни неща ще бъдат направени, ще бъдат предвидени с този проект или по други мерки за общините от област Хасково. Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Динков. Желаете ли дуплика, госпожо Министър? Не, добре. Минаваме към следващия въпрос. Той е от народния представител Анастас Попдимитров относно изгаряне на стърнища в землището на община Оряхово. Заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! При посещението ми в избирателния ми район, и по-точно в община Оряхово, многократно ми беше поставян въпрос от мои избиратели за паленето на стърнища, особено през месеците края на август и септември тази година. Да се разпростирам върху това що за акт е, как това е вредно за околната среда, за фауната, колко опасен може да бъде за горите и насажденията около тях, нямам намерение. Законът за опазване на земеделската земя също има отношение по този въпрос, където това е квалифицирано като нарушение и са оказани и санкциите, които се налагат. В тази връзка моля да ми отговорите:

Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Попдимитров, съгласно европейското и националното законодателство, което се прилага за схемите и мерките на Общата санкции за опожарени земеделски площи се налагат в три направления. Първо, изгарянето на стърнища е нарушение на Национален стандарт 6 „Основно изискване за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние“, което е част от изискванията за кръстосано съответствие. Спазването на изискванията за кръстосано съответствие е задължително условие, за да могат земеделските стопани да получат пълния размер на субсидиите по схемите за директни плащания, агроекологичните мерки от Селската програма и плащанията по мерки, преструктурирани в конверсия на лозя и събиране на реколтата на зелено от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор в България. В съответствие с чл. 99 от Регламент ЕС 1306/2013 в случай на небрежност при нарушаване на правилата за кръстосано съответствие процентът на намалението не надвишава 5%, в случай на повторно несъответствие – 15%, в случай на умишлено неспазване процентът на намалението не е по-нисък от 20% и може да доведе до цялостно изключване от една или няколко схеми за подпомагане в продължение на една или повече години. Второ, когато Национален стандарт 6 е базово изискване – обработваемите площи, заявени по Мярка 10 и Мярка 11, и се установи нарушение, може да се откаже плащане по Мярката в съответствие с приложимите регламенти. Трето, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба 2 от 26 март 2018 г. за критериите за допустимост за подпомагане земеделските площи или част от тях, за които в календарната година се установи, че са опожарени, се считат за неподходящи за подпомагане и се изключват. За периода въз основа на сигнали, подадени от земеделски

които реагираха веднага на всеки подаден сигнал, и са извършени извънредни проверки по 74 сигнала за горящи земеделски площи от всички области на страната. Сигналите са постъпили основно от Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР и граждани, като най-засегнати са областите Русе, Разград, Плевен, Монтана и Хасково. Проверяващите екипи са констатирали основно изгаряния на стърнища от зърнено-житни култури, площи с царевица, слънчоглед, рапица, пасища и сухи треви. Местоположението на пожарите е локализирано с GPS устройства и са извършени измервания на засегнатите площи. Всички земеделски стопани, за които е констатирано неспазване на забраните, са санкционирани с процент от субсидията, която предстои да им бъде изплатена след приключване на всички останали проверки. Неправомерни практики по опожаряване на стърнища и други растителни остатъци са установени общо при 244 кандидати, засегнати са 421 земеделски парцела, като опожарената площ възлиза на 20 510 дка в тази кампания. Искам да кажа, че на Годишната среща на земеделските производители браншовите организации отчетоха полезността на мерките, които са взети, и благодариха за бързата реакция, тъй като тази организация беше направена по тяхно искане. Искам обаче да Ви кажа, че от община Оряхово няма нито един подаден сигнал. Има за област Враца подадени сигнали от община Борован, Бяла Слатина и Мизия. От проверките, които бяха направени по тези сигнали, са установени десет кандидати със засегнати 12 земеделски парцела и

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Председател! Уважаема госпожо Министър, аз Ви благодаря за информацията, която дадохте за нормативната уредба на действащото наше и европейско законодателство, също така и за мерките, които вземате. Надявам се, че те ще бъдат все по-ефективни, но аз разполагам с поне три жалби от община Оряхово до Вас с входящи номера с дати от 30 август до към края на септември. Ако по някаква причина те не са стигнали до Вас, въпреки че имат входящи номера, аз ще имам грижата да Ви ги изпратя, за да можете да се запознаете с тях, макар и дето се казва. Там подробно е описана една порочна практика на палене на стърнищата от самите ползватели на земите в късни вечери и тяхното потушаване и изораване на земите в ранната утрин, когато вече е трудно да се установи извършеното деяние, но тези сигнали ги има и те са още от 30 август, първият. Затова съм учуден от това, което Вие казахте, че не сте получили сигнали. Аз Ви обещавам, че ще Ви предоставя сигналите, които са при мен, за да видите, че има някакъв пропуск в дейността на Вашето ведомство по отношение на отразяването на сигналите на гражданите и организациите, тъй като там има сигнали и от организации. Надявам се да изясните този факт, за да може за в бъдеще той да бъде изключен като явление в общуването Ви с гражданите. Благодаря Ви за вниманието. Благодаря Ви, уважаеми господин Динков. Имате думата за дуплика, господин Министър. Няма как да не взема реплика. Абсолютно не мога да се съглася с тази оценка, по простата причина че, пак казвам, организацията за извънредните проверки беше създадена на големите браншови организации и бе проверен абсолютно всеки един сигнал за предизвикване на пожар. И никога, в никоя кампания не е имало толкова площи, изключени от подпомагане поради опожаряване. Благодаря, уважаема госпожо Танева. Преминаваме към следващия и последен въпрос към Вас от народните представители Георги Стоилов, Светла Бъчварова и Добрин Данев относно действия на Министерството на земеделието, храните и горите на местата за загробване на умъртвени животни от болестта африканска чума по свинете през 2019 г. Имате думата, господин Стоилов, да развиете въпроса. Благодаря, господин Председател. Госпожо Министър, колеги! През 2019 г. обхватът на африканската чума по свинете в България доста широко се разпространи. Силно обезпокояващо е и положението в Северна България, особено в Русенска област, защото там около 80% от свинепроизводителите бяха засегнати и се наложи да умъртвят своите животни. За самото умъртвяване няма да говоря. Тук ще засегнем темата със загробването – една доста нестандартна и неизползвана досега практика в България, надявам се да не се използва повече в такива мащаби. Ще наблегна и на това, че е доста притеснително положението със самия избор на местата на загробване. Това беше съпроводено на доста места с протести, с негодуване, смяна на места, как се случи този избор, но това вече е факт – животните са умъртвени и са загробени. В крайна сметка умъртвените животни тяхната ситуация със загробването, за което ние предупреждавахме многократно, няма яснота. Няма яснота, както казах, по избора на местата на загробване, по дезинфекцията на тези места, по мерките за ограничаване разпространението на заразата на местата, по предотвратяване заразяването и предпазване на подпочвените води. Освен от труповете на тези умъртвени животни, те бяха умъртвени с химични елементи, които също навлизат в подпочвените води. Как става това предпазване от по-нататъшна екологична катастрофа? Мълчи се и това мълчание предизвиква доста притеснения, страх, даже гняв в хората и увеличава недоверието към институциите, към Министерството на земеделието, храните и горите, към Българската агенция по безопасност на храните, изобщо към всички заинтересовани страни, особено към институциите. Именно поради тази причина нашият въпрос към Вас е: какви мерки и действия е предприело или ще предприеме Министерството на земеделието, храните и горите относно местата на загробване на умъртвените животни от болестта африканска чума по свинете през 2019 г.? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря Ви, уважаеми господин Стоилов. Имате думата за отговор, госпожо Танева. Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Стоилов, всичко, за което питате, е многократно изговорено в хода на епизоотията, която беше през лятото и тук, в тази зала. Аз нямам нищо друго какво да направя, освен да повторя всичко, което многократно съм казвала от тази трибуна и което е всеизвестно на абсолютно всички, особено от засегнатите райони. Как се избират площадките за загробване? Наредба № 22 от 2006 г. няколко държавни органи, които съгласуват определянето на такъв терен със съгласуване с Басейнова дирекция, с Регионалната инспекция по опазване на околната среда. В контингенс плановете на всяко населено място, на всеки един регистриран обект следваше – някои имаха, други нямаха, това е пропуск – да има определено мястото за загробване, ако се стигне до такава хипотеза при възникване на епизоотия, каквато и да е тя. да е тя. Това е част от общото правило по принцип за готовност за реакция при такива епизоотии. Нито го определя Министерството на земеделието, храните и горите това място, нито която и да е служба и това беше пределно ясно и разяснявано през цялата кампания. Няма нищо ново, което да кажа в тази връзка, нищо, което трябва тепърва да се прави, тъй като има съвсем ясна регламентация за процедурата при определяне на терените. В тази връзка всичко, което се случи лятото, мога да благодаря на Министерството на околната среда и водите и на министъра, че издаде заповед, съгласно която в 2-часов срок по предложение трябваше да се задейства процедурата за обследване на местата. И това беше свършено. Вие можете да питате всеки от осемте, на практика, индустриални обекта, които бяха засегнати от това, така че по тази тема Наредбата Ви я цитирах отново за n-ти път в тази зала. Новото е как контролираме после съответните площадки, както и терените, на които има извършено съответното загробване, което беше определено, пак казвам, по съответния ред на тази наредба и съответните няколко органа, които на практика контролират тези теми. Оттук насетне по информация от Центъра за оценка на риска по хранителната верига в трупните траншеи са загробени значителен брой животни, засегнати са 1700 населени места от 179 общини

биогенни амини и редица други вредни вещества Министерството на околната среда и водите е изградило стратегия за проучване и мониторинг на изградените трупни ями. Мониторингът ще показва дали настъпват промени в химическите показатели показатели на подземните води. Ще се извършват до три-четири ядкови сондажа за трупни ями със загробени над 100 животни и един два сондажа за по-малките ями. Всичко това, според собствеността на площадката, на имота, е ангажимент или на индустриалните обекти – там, където това е в тяхна територия, или на местните власти, което е в тяхна територия. Единственото, което мога да кажа, че не следва да се допускат пропуските, които бяха установени преди шест месеца в лятната кампания. Всяко едно населено място и сега трябва да има такъв контингенс план, в който ясно, по съответния ред на цитираната наредба, многократно обяснявана тук, трябва да има определена такава площадка за реакция при съответни регистрирани епизоотии. Благодаря Ви, уважаема госпожо Бъчварова. Имате думата за дуплика, госпожо Танева. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Министър, въпроса не го поставяме случайно, въпреки многократните отговори, а защото всички водещи изследователи на африканската чума по свинете, която не е еднократно заболяване и трудно може да бъде спряно, казват, че това заболяване е много по опасно, отколкото в началото се е смятало. Затова и неговото разпространение не само в Европа, но най-вече в Китай, е обект на сериозни изследвания. Водещи специалисти и експерти казват, че това заболяване и въобще въпросът с труповете е изключително важен, защото го третират като биологично опасен отпадък, за което съответно мерките могат да бъдат както загробване, така и най сигурният метод изгаряне.

са били отхвърлени, поради това че не са отговаряли на изискванията, които са поставени именно в тази наредба, тоест да не са в близост до животновъдни обекти, до населени места – всички тези въпроси, които трябва да се прецизират и на които времето им е сега. Нашите допълнителни въпроси към Вас са: В този период, в който така или иначе кризата е с по-слаби темпове, прави ли се необходимото да се уточняват местата и около местата какви са възможностите за загробване на животни? Вторият въпрос, който за мен също е важен: има ли карта на площадките, където сега са загробени животни, не само около индустриалните ферми, но също така и в горските територии, има ли обозначение на инфектираните зони, които съответно също трябва да бъдат налице, за да се знае, че това е зона, която е инфектирана? И може би като коментар – мониторингът на съответната община се възлага заедно с РИОСВ. Но смятате ли, че те имат достатъчно потенциал и възможност да осъществяват този мониторинг в параметрите, които се отнасят до подпочвени води, въздух и всички останали елементи, които водят до замърсяване на околната среда? Въпросът е по-скоро от загриженост, тъй като при криза реакцията трябва да е моментална и да има готовност. Кризата няма да Ви почука на вратата и да каже: след един месец ще дойда. Сега, в момента, трябва да има готовност по всички тези въпроси, които през юли и август

Уважаеми господин Председател! Уважаема професор Бъчварова, благодаря за Вашата реплика, защото тя още веднъж показва истинността на всичко, което съм говорила от тук. Да, Министерството на околната среда и водите и министърът са цитирали тези данни, което още веднъж показва, че не Министерството на земеделието, храните и горите определя терените за загробване, а съответните органи на МОСВ. Да, така е. А кой е предлагал площадките – властта, собственикът, където където е била епизоотията? Бяха собствениците на индустриалните ферми и това ставаше през съответните процедури и заседания на областни епизоотични комисии, а там, където беше в личните стопанства – съответният кмет на населеното място пак през процедурата на околната среда и водите последни – безспорно там са специалистите, професионалистите, такава е и нормативната регулация, наредбата, която цитирах – казваха коя площадка може да бъде ползвана за тези цели. По отношение на последващия мониторинг върху площадки, на които има загробени животни, разбира се, че собственикът следва да се грижи. Собственикът на съответната площадка трябва да да изпълни всички задължения, които възникват във връзка със събития, които са станали, и задължения, които са поети. Затова казах, че индустриалните ферми, ако

Това е част от пътната карта за готовността и превенцията на заболяването. безопасност на храните е да контролират, че тези контингенс планове съдържат всички неща, които трябва да има – нещо, което лятото установихме като пропуски и терените се определяха с такава спешност. Министърът е прав, наистина някои терени, които бяха предложени, бяха отказвани, и така трябва да бъде, защото ние трябва да гарантираме опазването на околната среда. Задължението е това, което в момента БАБХ трябва да спази, а именно да има налични определени такива площадки. Благодаря, уважаема госпожо Танева, за участието в днешния парламентарен контрол. Следва питане към министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова от народните представители от народните представители Корнелия Нинова, Манол Генов, Атанас Костадинов, Любомир Бонев, Милко Недялков, Васил Антонов, Иван Иванов и Таско Ерменков относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за предотвратяване на опасността от воден режим в някои населени места и необходимостта от инвестиции в инфраструктурата във ВиК сектора с цел подобряване на качеството на услугата, предлагана на потребителите,

Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи министри, уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Питането ни е свързано с критичната обстановка, която се създаде във ВиК сектора в момента с водоснабдяването на хората. Знаете, че около над 300 000 български граждани живеят в момента в условия почти на първобитнообщинен строй по отношение на водоснабдяването. Проблемът е толкова сериозен, че вчера даже президентът на Република България предизвика среща и обсъждане на тази тематика. Някак си е недопустимо, разбира се, в съвременна България да говорим, че сушата е тази, която е основната причина да няма вода. За нас причините да няма вода в България са свързани не само с климатичните особености, а и със системни грешки, които са допускани през годините и които намериха, за съжаление, своя израз днес, тази година, с появата на водна криза в Шумен – под заплаха, Перник, Плевен, Ловеч. Перник е особено красноречив пример за това какво се случва. Затова, госпожо Министър, искаме да Ви обърнем внимание, че в последните години активно се коментира необходимостта от сериозни капиталовложения във ВиК инфраструктура. Според анализите, изготвени от Световната банка, в приетата Стратегия за развитие на ВиК сектора за 2014 – 2023 г. сумата, необходима за инвестиции в инфраструктура, е над 12 млрд. лв. за цялата страна.

с необходимите финансови средства за инвестиране в невралгичната ВиК инфраструктура, която създава предпоставки за наличие на воден режим? Считате ли, че предвидените финансови средства по Оперативна програма „Околна планирани за инвестиции във ВиК сектора, са достатъчни? Ако не са достатъчни, по какъв начин ще компенсирате недостига на средства, необходими за реализирането на така наречената реформа във ВиК сектора? Особено ни интересува дали считате, че ведомството, за което отговаряте,

С промените в Закона за водите от 2009 г. и последвалата реформа се поставиха основи за прилагане на систематичен и последователен подход в планирането и управлението на ВиК инфраструктурата. През 2014 г. Министерският съвет прие Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България за периода 2014 – 2023 г. и План за действие към нея, изготвени с експертната подкрепа от Световната с които принципите на реформата в отрасъл ВиК се затвърждават и се осигурява устойчивост на промените. В Стратегията са заложени основните цели и приоритети на отрасъл ВиК, както и предложени мерки за изпълнение и финансиране постигането на тези цели за период от 10 години. Вследствие на извършените промени ВиК инфраструктурата в страната е публична собственост – общинска и държавна, разделена на функционален принцип. Учредиха се асоциации по ВиК във всички административни области като представители на собствениците на инфраструктурата, и се сключиха 15-годишни договори за стопанисване, поддръжка и експлоатация на ВиК системите и предоставяне на ВиК услугите. договорите между ВиК операторите и ВиК асоциациите са заложени задължителни инвестиции, които ВиК дружеството следва да реализира, без да надвишава социалната поносимост на цените на ВиК услугите. Министерството на регионалното развитие и благоустройството систематично въвежда изискванията, заложени в Закона за водите, и изпълнява Плана за действие към Стратегията. От разписаните мерки в Плана са изпълнени тези, които са предназначени за установяване на устойчива рамка и са отговорност на МРРБ. Изготвиха се и се приеха редица подзаконови нормативни актове, указания и методики в изпълнение на мерките: Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационни услуги; Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги; Наредба за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им; Правилник за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация; Насоки за промени в нормативната уредба за позволяване прилагането на индивидуални и други подходящи системи за пречистване на отпадъчни води в България; Насоки за оптимизиране на разходите за привеждане в съответствие с Директива 91/271, изготвени от Световната банка, представляващи методика за определяне границите на агломерациите с оглед избягване на прекомерни разходи при изграждане на канализационна инфраструктура; Указания за отчитане и приемане на инвестиции, извършени от оператора по ВиК, като част от задължителните по договора с асоциацията по водоснабдяване и канализация. Бяха изготвени и приети регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация, мастер планове с краткосрочни и дългосрочни инвестиционни програми към тях, с които се планира развитието на инфраструктурата за привеждане в съответствие с европейските директиви в областта на опазване на водите, и за ефективност и устойчивост на системите. През настоящия програмен период по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“, Министерството разработи регионални прединвестиционни проучвания за 14 области: Бургас, Сливен, Шумен, Варна, Добрич, Силистра, Русе, Пловдив, Кърджали, Ямбол, Стара Загора, Перник, Видин и Враца. Те дадоха изчерпателни и актуални данни за състоянието на мрежата, за качеството на водата, за наличните водни ресурси, за населението и неговите потребности. Регионални прединвестиционни проучвания има и за Смолян като пилотен от предишния програмен период и за Столична община. Така се дефинираха проекти, с които ВиК операторите кандидатстваха за финансиране по по Оперативна програма „Околна среда“ на обща стойност 1,8 млрд. лв., които ще се осъществят през настоящия програмен период, а проектът за Смолян вече е в изпълнение. С изпълнението на инвестициите ще се постигне съответствие с европейските директиви в областта на питейните води и отвеждането и пречистването на отпадъчните води в агломерациите с над десет хиляди еквивалент жители. Предоставените безвъзмездни средства няма да успеят да покрият всички нужди за цялата страна. Както Вие отбелязахте, те са в рамките на 11 млрд. лв. са за постигане на съответствие с параметрите за отвеждане, пречистване, за качество на питейните води и цялостна подмяна на водопроводната мрежа за постигане на ефективност на системите. Министерството предстои да обяви процедури за избор на изпълнители за изготвяне на още шест регионални прединвестиционни проучвания в новоконсолидирани области: Велико Търново, Габрово, Плевен, Софийска област, Търговище и Хасково. Дефинираните в тях нужди от инвестиции ще бъдат финансирани през следващия програмен период. В страната има изградена значителна ВиК инфраструктура, но тя е проектирана за население от девет милиона души и при други характеристики на индустрията. Днес ситуацията е различна. Населението е около седем милиона, потреблението на вода за промишлени цели е намаляло, средствата, необходими за поддръжка на мрежата, която се амортизира, растат. ВиК дружествата оперират в условията на намаляващи приходи и растящи разходи. Установяването на устойчива рамка за развитието на ВиК инфраструктурата и предоставянето на надеждни услуги безспорно изисква значителни инвестиции. Цената на водата не може да генерира значителни средства, от една страна, поради намалялата консумация, а от друга, предвид факта, че увеличаването на цените на ВиК услугите ще надхвърли прага на социалната поносимост,

Министър Аврамова, аз ще се хвана за последните Ви думи „систематичен подход“. Изредихте ни стратегии от 2013 г., от 2019 г., краткосрочни, дългосрочни планове. Чухме всевъзможен анализ за необходимостта от инвестиции в сектора ВиК. Госпожо Министър, много ярък пример за липсата на политика във водния сектор и неизпълнение, на хартиени или само на хартия стратегии, пожелания и визии може би е Перник. Перник е град на воден режим. В момента, към настоящия момент, в Перник има квартал със седем хиляди души, в който от пет дни няма питейна вода. Батановци, град до Перник, от десет дни нямат питейна вода, част от него. Това са стратегии! Това са стратегиите, краткосрочните, дългосрочните планове за ВиК сектора, системните подходи, интегрираното управление на водните ресурси, които до тук ни доведоха. Същото може би предстои в Плевен, в Ловеч, в Шумен. Госпожо Министър, в последните десет години виждаме ярък пример за това как стратегията, изпълненията във водния сектор, както и планирането, управлението и стопанисването на тези ресурси вървят в неправилната посока.

и за ликвидиране на предпоставките за това? Това е единият от въпросите ни. Пак Ви казвам, акцентираме върху Перник и примерът за това как не добре се управляват тези водни ресурси. Благодаря.

Уважаеми господин Бонев, съвсем не съм съгласна, че всичко е на хартия, защото действията по тази стратегия са факт и аз ще изброя някои от тях. Съвсем не е на хартия, че вече че вече 14 ВиК дружества, които ще бъдат бенефициенти по настоящия програмен период, вече имат договори и че във ВиК инфраструктурата ще бъдат инвестирани 1,8 милиарда лева. Само за информация: в предишния програмен период – 2007 – 2013 г., инвестициите във ВиК инфраструктура са горе-долу в същия порядък. В последните десет години е работено и в предишния програмен период е работено. За пример мога да посоча едно дружество, което наблюдавам от години, защото съм от Враца. ВиК – Враца, при изпълнението на водния цикъл има намаляване на количеството вода с 50% и сега вместо 20%, там ползват 10. 10. Съвсем не е на хартия и съвсем не е нещо, което не се изпълнява на практика, напротив, като отговорно министерство за ВиК инфраструктурата,

за 1,8 млрд. лв. В същото време Министерството с ограничен ресурс финансира и по-малки обекти от ВиК инфраструктурата, където е необходимо, като това, което е залегнало в бюджетната рамка на Министерството, е 73 млн. Аз не мога да кажа, че инвестициите във ВиК инфраструктурата са достатъчни, защото е факт, че това не е така, но подходът и

няма вода, което е много притеснителен момент. Поискала съм пълна информация за мерките, които са предприети и това, което трябва да бъде направено. Информацията ми е, че досега кварталът се е захранвал от помпена станция в пречиствателната станция за питейни води с помпа от 100 литра в секунда. При дебита, който е ограничен на 350 литра в секунда, ВиК дружеството е преценило, че 100 литра в секунда ще създаде голям проблем за цял Перник, поради което е направено ново подвързване на кв. „Църква“ от Кладница. В момента екипите са по трасето, за да установят защо няма вода към квартала след направеното подвързване. Това е много притеснително и аз съжалявам, че не съм го имала като информация по-рано. В момента екипите са на терен, за да могат да пуснат водата към квартала. Ще Ви помоля, тъй като и Вие следите ситуацията в Перник, ако имате индикации за някакви други проблеми, да ги подавате своевременно. ВиК операторът е този, който трябва да предприеме мерки, но аз като министър искам да съм информирана какво се предприема и кога ще бъде пусната водата. Ангажиментът водата. Ангажиментът на ВиК е в днешния ден да бъде пусната водата към кв. „Църква“. По притеснителното там е, че притокът на вода е намалял и аз се притеснявам

ВИГЕНИН: Благодаря, уважаема госпожо Аврамова. Господин Ерменков, имате две минути да изразите отношение км отговора. Заповядайте. Уважаеми министри, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Председател! От отговора, който чухме от министъра на регионалното развитие и благоустройството, разбрахме, че всичко е направено, но вода няма. Така се получи. Всичко, което трябва да бъде направено, е направено, но вода няма. Госпожо Министър, аз знам, че при толкова компетенции, които има Министерството на регионалното развитие и благоустройството, министърът няма как да е компетентен по всички въпроси и голяма част от отговорите сигурно са Ви подготвени от която най-вероятно е търсила оправдание за нещата, които е трябвало да свърши, пък не са свършени. Като пример: взаимоотношенията с Комисията за енергийно и водно регулиране, която Ви е търсила информация какво е направено по пропуските и дейността на ВиК операторите, а пък отговорът е бил, че това не е работа на Комисията за енергийно и водно регулиране и не е взето отношение по този въпрос; или например, че Комисията Ви е изпратила своето становище по Наредба № 4 от 14 септември 2004 г., последно изменена от 3 септември 2019 г., относно условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните канализационни системи, която се издава от Вас, между другото, и където Ви е обърнала внимание, че не се предвижда ред за осъществяване на контрол по нейното изпълнение. Всъщност отговор на това становище няма, наредбата си е излязла, без МРРБ да се съобрази със становището на Комисията за енергийно и водно регулиране. Няма как, когато няма контрол, да се очаква, че ще се извършват дейностите, че ще бъдат качествено изпълнени и всичко ще върви както трябва. Това е едно от нещата, които не са се случили. Второ, не знам какво е

„Черни Осъм“. Там също не знаем какво се прави и може би трябваше да чуем това във Вашия отговор. Въпросите са твърде много и твърде обширни и няма как в рамките на едно питане да бъдат реализирани отговорите им, и за да имате възможност да се подготвите все пак наистина по проблемите, а не по това какво е свършено, защото резултати няма от това, което е свършено и са крайно ограничени, ние внасяме в момента искане за провеждане на разисквания по тези въпроси по тези въпроси с надеждата да чуем и другите парламентарни групи по този въпрос, защото водата няма цвят, няма партийна принадлежност, на всички им е необходима

е постъпило искане за провеждане на разисквания по питане № 954-05-51 от 20 септември 2019 г. и Проект за решение по питането, зададено от народните представители Корнелия Нинова, Манол Генов, Атанас Костадинов, Любомир Бонев, Милко Недялков, Васил Антонов, Иван Валентинов Иванов и Таско Ерменков към министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за предотвратяване на опасността от воден режим в някои населени места и необходимостта от инвестиции в инфраструктура във ВиК сектора Предложението за разисквания и Проектът за решение са подписани от 60 народни представители – изпълнено е изискването на чл. 105, ал 1. От Правилника повече от една пета от народните представители да направят предложение за провеждане на разисквания по питането. На основание чл. 105, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание насрочвам разискванията по питането и гласуването на Проекта за решение за следващото заседание, определено за парламентарен контрол. С това изчерпваме и участието на госпожа Аврамова в парламентарния контрол. Благодаря Ви. Продължаваме с въпросите към министъра на икономиката Емил Караниколов. Първият въпрос е от народните представители Никола Динков и Виолета Желева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

Разпределението на щатните бройки в Държавно управление „Стопанисване на язовирите“, е средно 11 човека в осемте подразделения на територията на Хасково. Назначените служители в Териториалното поделение – Хасково, са крайно недостатъчни за извършване на качествени проверки и обследване на водните съоръжения. Няма да се спирам на това до какво води, ако няма достатъчно хора, които да обследват тези водни съоръжения. През годините всички ние знаем колко човешки трагедии са следвали от това. Вие посочвате във Ваш писмен отговор по темата, че съгласно Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническа и безопасна експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях, че един хидроспециалист не може да отговаря за повече от 70 язовира. Като се има предвид, че на територията на област Хасково язовирите са най-много, съгласно Наредбата е необходимо да се направи преценка и анализ за увеличаване и утвърждаване на щатовете, определени за Териториално разпределение – Хасково. Хасково. До края на годината предстои преструктуриране на административните звена към съответното държавно управление. Също така, техните възнаграждения са изключително ниски и не кореспондират с предоставената от Вас информация в същия този писмен отговор за средна работна заплата. В тази връзка е и нашият въпрос с колегата Никола Динков към Вас: какви мерки ще предприеме повереното Ви ведомство, за да бъде справедливо разпределението и заплащането на служителите в Териториално поделение – Хасково към дирекция „Управление и стопанисване на язовири“?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

– накрая ще дам заключението. Със Закона за изменение и допълнение на Закона за водите е образувано Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовирите“. Ако ми позволите, оттук нататък ще го наричам Държавното предприятие. Със статута на Държавното предприятие по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон и с предмета на дейност Комплексно управление на язовирите е публична и частна държавна собственост. С Постановление на Министерския съвет № 62 от 29 март 2019 г. е приет Правилник за устройството и дейността на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовирите“, Управителния съвет одобрява структурност и численост на персонала, както и правилата за определяне на размера на работната заплата на заетите в предприятието. Предприятието е със седалище в София като в неговата структура са включени и осем териториални поделения в страната: Благоевград, Враца, Хасково, Бургас, Варна, Пловдив, Ямбол и Велико Търново, с обща численост на предприятието 131 човека. Относно Териториално поделение – Хасково, заявления за прехвърляне от общините към държавата язовири в областта са 1668 – както и Вие споменахте коректно. декември тази година все още няма прехвърлени язовири, тъй като знаете, че преди около два месеца, благодарение на Вас – народните представители, изменихме Закона, за да можем да облекчим процедурата. В момента текат точно тези процедури. Към момента утвърдената численост на персонала в Териториално поделение – Хасково на предприятието е 11 човека. Обръщам внимание, че все още няма нито един прехвърлен язовир. Това е изключително важно! човека – като тази численост ще бъде редуцирана в зависимост от приетите язовири от предприятието за областта. Трудовите възнаграждения на служителите на – Хасково са както следва: средна работна заплата на инженерния персонал, който ще извършва проверки и обследване на водните съоръжения – 1867 лв.; средната работна заплата на заетите в Териториалното поделение – Хасково, ще е 1460 лв. Това, което искам да посоча и да обърна внимание – това е общината с най-много язовири. Нека, когато бъдат реално прехвърлени, защото в момента да плащаш

но въпреки всичко, най-големият проблем в момента ни е осигуряването на хидроинженери. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Караниколов. Имате думата за реплика, господин Динков. Използвам случая да Ви поздравя с днешния празник, не можах преди малко. НИКОЛА Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Министър, от това, което е предвидено като бройки към поделението в Хасково не стана ясно – Вие казахте, че имате проблеми с назначаването на хидроинженери – колко човека са назначени към момента. Нас ни безпокои проблемът с работата на това териториално поделение във връзка с това, че знаете, че на много места в България се случиха наводнения от язовирите. В Хасковска област имаше една голяма трагедия в Харманлийска община. Има доста язовири. Не се знае какво ще бъде времето занапред. Дейността все още не е стартирала. Да, вярно, че има и много общински язовири, които съгласно приетата Наредба не са прехвърлени, но има и много държавни язовири. Освен това служителите, които са към Агенцията за „Метрологичен и технически надзор“, които също участват в обследването на язовирите, служителите, които са там са много малко. Ние обезпокоени от това, което е в областта, задаваме този въпрос: как процедира в момента предприятието и как ще процедира занапред, за да бъдат обхванати всички тези

празници! Най-лесно ни е да назначим 11 човека, но те трябва да са специалисти – малко да разделим държавното предприятие от Държавната агенция. Държавната агенция ще продължи със структурите, които има и благодарение на държавния бюджет, който Вие гласувахте, има и увеличение на заплатата там. там. Считам, че по отношение на контрола нямаме претенции. Нека да видим броя на язовирите, които реално ще бъдат подадени. Има си управителен орган, който ще анализира всичко това и, аз съм сигурен, че в Хасковска област ще има повече персонал. Отново казвам, проблемът е не при назначаванията, а при осигуряване на тези специалисти, които са хидроинженери. За съжаление, в България все по-трудно се намират хидроинженери, но ние продължаваме да търсим, имаме готовност, да разделим контрола от Държавната агенция, който ще си продължи – „Метрология и технически надзор“, а това е структурата, която ще управлява и ще има всекидневен контрол и наблюдение на язовирите. Нормативната база в момента, както Вие посочихте, посочихте, един хидроинженер трябва да отговаря за 70 язовира. Аз считам, че в зависимост от сложността, защото разбирате, че има и големи язовири с големи обеми, има и просто водни огледала, които също могат да застрашат съответно населеното място, Ви уверявам, че ще има сериозен контрол. Управлението на водните ресурси, на язовирите, е изключително важно и Министерството на икономиката независимо аз или следващ министър, съм сигурен, че ще го изпълни. Благодаря Ви. Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Минаваме към следващия въпрос от народния представител Димитър Данчев относно пренасочване на свободен ресурс от Ос 1 и Ос 3 към бюджета на Ос 2 на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. Заповядайте, господин Данчев, за България): Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Министър, госпожо министър, уважаеми госпожи и господа народни представители! Преди броени дни към мен се обърнаха представители на множество фирми, които са подали своите проекти по процедура по подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, които са били оценени, но, за съжаление, не са успели да получат финансиране. от публикуваната на страницата на Оперативната програма последната седмица информация, става ясно, че от общо че от общо подадени и оценени 1532 проекта, финансиране са успели да получат едва 340 от тях. Тоест за близо 80% или за 1192 броя подадени, оценени, качествени проекти за инвестиции в български производствени предприятия първоначално предвидения бюджет на

Ос 1 – 18 млн. 197 хил. 233 евро налични свободни ресурси с прогнозни бъдещи икономии в размер на 3 млн. 357 хил. 422 евро; Ос 2 – 16 млн. 720 хил. 620 евро налични свободни ресурси с прогнозни бъдещи икономии в размер на 3 млн. 205 хил. 80 евро; Ос 3 – 12 млн. 540 хил. 985 евро налични свободни ресурси с прогнозни бъдещи икономии в размер на 2 млн. хил. 745 евро. В тази връзка, моля да ми отговорите: защо на заседание на Комитета за наблюдение на Оперативната програма, проведено на 19 ноември тази година, свободния ресурс по Ос 2 не е бил локиран веднага към одобрени инвестиционни проекти в резервните списъци по процедурата за подобряване на производствения капацитет в малки и средни предприятия? Предвижда ли и кога управляващият орган на Оперативната програма ще пренасочи изчисления към момента свободен ресурс по Ос 1 и Ос 3 към бюджета на Ос 2 и респективно към най-привлекателната за малкия и среден бизнес процедура за подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия? Предвижда ли управляващият орган на Оперативната програма да използва утвърдената добра практика от миналия програмен период за наддоговаряне на средствата по цялата Оперативна програма, в това число и като имаме предвид случващото се в същата посока по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и по Оперативна програма „Регионално развитие“? Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Председател за търпението. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря Ви, уважаеми господин Данчев. Имате думата за отговор,

потвърдя – проектите са добри, но знаете – винаги те са в класирането, не са отстранени, винаги така се случва, че парите са определени. Съответно при всяка процедура има корекции, има отказали се предприятия и от натрупаните средства те се разпределят. Сега ще Ви дам конкретно отговора.

Средствата, предвидени в рамката на Приоритетни оси 1 и 3 на Програмата са насочени към постигане на специфичните цели на съответните инвестиционни приоритети, на икономиката и повишаване дела на малките и средни предприятия, внедрени мерки за ефективно използване на ресурси. на Програмата е насочено основно към повишаване на производствения и експортния потенциал на българските малки и средни предприятия. Индикатор за резултатите, както и тези за продукта по трите приоритетни оси на Оперативната програма също се различават и със спецификата за всяка от тях. Посоченото Посоченото прави нецелесъобразно и неефективно автоматично прехвърляне на средства от Приоритетна ос 1 и 3 към Приоритетна ос 2 без да са налице необходимите аналитични данни. Оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“ понастоящем се намира в решаваща фаза от изпълнението си с над 750 договора в изпълнение и предстоящи за сключване договори по ключови за Програмата процедури. В тази връзка целта на управляващия орган е да направи обстоен анализ, който най-пълно да отрази актуалната динамика на изпълнението на програмата в края на програмния период. Този анализ ще очертае свободния ресурс по Програмата, съобразно последните тенденции на развитие на Оперативната програма, основните алтернативи по усвояване на този ресурс, включително нуждата от договаряне с определен процент с цел постигане на максимално висок процент усвояване към крайния срок на изпълнението. В тази връзка Ви уведомявам, че на към настоящия момент са отчетени всички обстоятелства, свързани с получените резултати от оценка на проектните предложения по Процедура „Подобряване на производствения капацитет в малките и средните предприятия“. Проучени са възможностите за увеличаване на бюджета на процедурата и е възложено изготвяне на цялостен анализ за изпълнението на Оперативната програма. Изпълнението на така предприетите мерки ще позволи да да бъдат осигурени средства за финансиране в максимална степен на допълнителни проектни предложения, включени в резервните списъци и одобрени проекти Програмата, която посочих, като предложенията за това ще бъдат предоставени в максимално най-кратък срок на вниманието на Комитета за наблюдение. Имам уверение на моите служители, че този анализ, за който Ви говоря, ще бъде готов другата седмица и се очакват, тъй като това наистина са добри проекти, отново няма да могат всички, виждате че са повече, но средствата ще бъдат предложени, това ще стане публично и ще бъде удовлетворено от Комитета, който и органът, който трябва да го определя. Благодаря за въпроса. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Имате думата за реплика, господин Данчев. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми госпожи и господа министри, уважаеми госпожи и господа народни представители! Полученият отговор все пак трябва да кажа, господин Министър, че ме притеснява, защото Комитетът за наблюдение по мнение на хората, които са

твърдят че алокирането на средства, свободния ресурс по Ос 2, който е ясен, както казах, както и на средствата, които са били предвидени за икономии, също са ясни и те могат, по тяхно мнение, пак казвам, да бъдат или са могли най-малкото да бъдат още на този комитет за наблюдение алокирани към алокирани към средствата, които могат да бъдат използвани за финансиране на вече оценените, както казахте Вие, проекти. Факт е, че динамиката в бизнеса е изключително голяма и от това по-бързо одобрение или алокиране би зависело колко от тези проекти ще останат жизнеспособни. Факт е, че забавянето на инвестиционните проекти генерира непрекъснато пропуснати ползи за фирмите, но и като цяло за българската икономика. И в този смисъл наистина е важно това алокиране да се случи възможно по бързо. Аз не знам какъв анализ ще предоставят специалистите и колегите от управляващия орган на оперативната програма, защото е ясно, че за да се алокират средства от Ос 1 и Ос 3 към Ос 2, това със сигурност трябва да се случи с одобрението на Европейската комисия, респективно действия по по това алокиране на средства от Ос 1 и Ос 3 към Ос 2 вече следва да са предприети. Иначе ако не са, това би означавало още по-голямо забавяне във финансирането на тези, пак казвам, вече одобрени качествени качествени проекти, които са инвестиции в българско производство и създават не само от добавен растеж в нашата икономика, но и нови работни места. Благодаря Ви.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

мястото си по дигитализация на икономиката, тоест освен усвояване на средства тук тази година, може да говорим и за ефект. Уверявам Ви, че много бързо ще стане, както Ви казах, стойностите са готови, но прехвърлянето от Ос 1 и Ос 3 към Ос 2 трябва да стане с анализ, за да можем да се подкрепим становището пред Европейската комисия. Благодаря Ви. Благодаря Ви, уважаеми господин Караниколов, за участието в днешния парламентарен контрол. А ние преминаваме към последните два въпроса за днес, които са към министъра на енергетиката Теменужка Петкова. Първият е от народния представител Елена Пешева относно прекратяване на процедурата по подновяване на концесионен договор на територията на село Белащица на инвеститор „Холсим Кариерни материали Пловдив“ с нови 15 години. Заповядайте, госпожо Пешева. Като народен представител от 16-ти МИР град Пловдив изразявам притеснението си за жителите на местностите в село Белащица. Масовите протести срещу замърсяването вследствие добива на природни ресурси в близост до село Белащица продължават и не са взети никакви мерки, а дори напротив, ще бъде подновен концесионният договор на инвеститора „Холсим Кариерни материали Пловдив“. Изключително тревожно за мен и за жителите на местността е съдържанието на полученото в кметството на село Белащица писмо с № Е0800-270 от 28 септември 2019 г. от министъра на енергетиката, касаещо инвестиционното предложение. В него недвусмислено се посочва, че поради поради наличието на геоложки запаси в находището и посочен от инвеститора средногодишен добив дори след този евентуално подновен договор от 15 години, ще остане неусвоено количество, което би могло да бъде обект на следващ договор в участък „Северен“ на находище „Белащица – Родопи“. Изглежда че става въпрос за формална процедура, касаеща дългосрочни периоди на добивна дейност, в която не се взимат предвид измененията и нанесените щети на ландшафта, инфраструктурното инфраструктурното развитие на населените места, влиянието на продължително пробивно-взривните дейности в годините върху подпочвените води и опасността от свлачища в региона, не се отчита и фактът, че през последните години жилищната територия на нашите населени места се разширява прогресивно в непосредствена близост до действащото находище, което оказва пряко въздействие върху здравето и качеството на живот на прилежащото население. Освен това на страница пета от писмото на министъра на енергетиката се посочва: при извършване на преценка за законосъобразността от приемане на предложението се установява, че са спазени законовите изисквания и клаузите от концесионния договор. В същото време на страница шеста е обяснено, че през 2018 г. е извършена извънредно проверка на място от експертите в отдел „Контрол“, Дирекция „Природни ресурси, концесия и контрол“ на Министерството на енергетиката и е установен нарушен терен, който попада извън границите на предоставената с концесия площ на находището. В тази връзка е образувано административно наказателно производство по реда на Закона за подземните богатства. За мен това е очевидно противоречие в мотивировката за продължаване на концесионния договор, както и още един факт в подкрепа на обществения интерес за недопускане подновяването на договора на концесионера. С решение № 286, прието с протокол № 18 от 29 ноември 2018 г., Общински съвет Родопи, област Пловдив, изразява също своето категорично несъгласие и възражения за добив на подземни богатства в землището на село Белащица.

тази тема, свързана с концесията на „Холсим“ в Белащица ние сме имали възможност и друг път с Вас, и с Инициативния комитет от Белащица, да коментираме. Това безспорно е един въпрос, който стои много засилено на вниманието на обществеността, обществеността, която живее в този в този район. Ние, разбира се, взимаме предвид всички тези факти, всички тези обстоятелства, правим преценка съобразно това, което предвижда законът за подземните богатства и всички останали относими нормативни актове, и, както и друг път съм имала възможност да заявя в разговори с Вас и с общността, това което зависи от Министерството на енергетиката, ще бъде направено и то се прави, и доказателство за това са тези факти, които Вие цитирахте като споменати в моето писмо до инициативния комитет от от страна на обществеността в Белащица. И там става ясно, че Министерството на енергетиката изпълнява своите задължения по закон и тогава, когато има нарушения на съответно разпоредбите, които уреждат Законът за подземните богатства и договора, то тогава Министерството е изпълнило своите ангажименти и е съставило акт за установяване на административно нарушение, издало е наказателно постановление. Това постановление към настоящият момент не е влязло в сила, тъй като така, както предвижда Законът за административните нарушения и наказания, това постановление подлежи на обжалване. Така че ние в момента сме в съдебна фаза с концесионера по тази тема. Така че нищо необичайно няма в това и противоречие няма, така както Вие смятате че е налице такова. Просто ние си вършим работата. Когато има нарушения, сме длъжни да санкционираме. Сега конкретно на въпроса, поставен от Вас. Както е известно, с Решение от декември 2000 г. на Министерския съвет е взето решение за предоставяне на концесия за находище Беласица за срок от 20 години, като концесионният договор е сключен през 2001 г. и съответно изтича през 2021 година. Със заявление от месец март 2019 г. търговското дружество концесионер „Холсим Кариерни материали Пловдив“ е внесло в Министерството на енергетиката мотивирано заявление за продължаване на срока за концесията за добив на подземни богатства от находище Белащица за срок от 15 години, считано от първи февруари 2021 г. Съгласно разпоредбата на чл. 36, ал. 2 от Закона за подземните богатства, срокът за предоставяне на концесия за добив може да бъде продължаван до 15 години при условията на сключения концесионен договор. Към датата на подаване на заявлението срокът на предоставената концесия за добив не е продължаван и съответно концесионерът не е упражнил нормативно регламентираното си право по Закона за подземните богатства. Съгласно разпоредбите на Закона за подземните богатства не е налице правно основание искането за продължаване на срока на концесията да не бъде разгледано, това е много важно тъй като Министерството няма такава функция и такава правна възможност да не разгледа всяко едно подадено заявление, когато то е в съответствие с предвидените в Закона разпоредби. Изложените във възражението на местната общественост мотиви срещу продължаването на срока на концесията касаят проблеми, свързани с околната среда. Към настоящият момент за това инвестиционно предложение е публикувано уведомление по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие. Концесионерът може да осъществи инвестиционното си предложение за добив от находището само след влязло в сила решение по ОВОС, с което се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение или на решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, постановено по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие. Към настоящият момент концесионерът е инициирал тази процедура пред компетентния орган по околната среда и в изпълнение на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда „Холсим Кариерни материали“ е публикувал на своята интернет страница инвестиционното си предложение за продължаване на срока на предоставяне и действаща концесия от находище Белащица с 15 години. В тази връзка на заинтересованите страни и всички заинтересовани граждани, които имат интерес по отношение на този изключително важен въпрос, могат да изразят своята позиция, да изкажат своето мнение именно сега, в рамките на тази процедура по оценка на въздействие на околната среда, този договор може да бъде продължен единствено и само при положително решение по ОВОС. Така че сега е моментът гражданите да заявят своята позиция в хода на тази процедура. По отношение на това, което споменахте като противоречие според Вас, само искам да добавя, че такова противоречие между акта за установяване на административно нарушение и мотивите за договора няма. Що се отнася до изнесеното в писмото, писмото, което аз съм изпратила до Инициативния комитет, съдържащо информация за наличните запаси, тук искам само да отворя една скоба и да кажа – тъй като писмото от Инициативния комитет обхваща всички въпроси, свързани с предоставянето на тази концесия, ние с експертите в Министерството сме преценили да предоставим пълната информация по отношение на това находище, за да могат хората да бъдат запознати с всички факти и обстоятелства. Още веднъж казвам, че това, което зависи от Министерството на енергетиката, се прави и нашите ангажименти се изпълняват абсолютно професионално. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря Ви, уважаема госпожо Министър – не Ви ограничих, защото така или иначе остава само още един въпрос. Заповядайте за реплика. Уважаеми господин Председател! Госпожо Министър, първо искам да Ви благодаря за отговора. Както става ясно от него, Министерството на енергетиката прави всичко възможно. Тук аз си задавам следния въпрос. Както Вие сама казахте, не се виждаме за първи път – много пъти сме разговаряли по тази тема. Нормално ли е един такъв сериозен въпрос, в който се засягат десетки хиляди граждани, да се проточва повече от година и половина? Не е ли това един вид абдикиране на държавата, едно прехвърляне между Министерството на енергетиката, Министерството на околната среда и водите и в крайна сметка гражданите да бъдат тези, които постоянно да пускат сигнали, доноси, Инициативният комитет, да се събират адвокати, да го правят лично те и да правят протести? Това искам да попитам нормално ли е според Вас? На всички е ясно какъв е ефектът от тези кариери? Той не засяга само село Белащица, а и селата Марково, Браниполе, Брестник, Гълъбово. Това са над 20 хиляди да не говорим, че всичкият този прахоляк и мръсотия отива към град Пловдив. Това е доказано чрез изследването „Роза на ветровете“, а и всички знаем, че град Пловдив е един от най-мръсните в Европа. Консолидирано становище са пуснали дори новоизбраните кметове на село Белащица, Брестник и Марково. Както вече споменах, Общинският съвет на Община Родопи също категорично изразява позиция, че там кариера не трябва да има. Бившият кмет на град Пловдив също беше изразил такава позиция. На мен въпросът ми е: сега излиза процедура по ОВОС, но се проточва вече сума ти време, нормално ли е – хората са пускали толкова доноси – година и половина, и стачкуват и в един момент пак да ги караме: „Чакайте, да си ги пуснем наново!“ За мен това не е правилно и коректно отношение спрямо нашите граждани, които ни гласуват доверие, многократно вече е заявявано. Искам да кажа също, че има и много други наложени актове, повечето от които бяха

своето управление. Ако трябва, да се съберете Вие и Министерството на околната среда и водите – ясно е, че там кариера не трябва да има, независимо от всички процедури, които само се влачат